Колеги, продължаваме с предложението на Корнелия Нинова и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията. Моля, гласувайте предложението на Корнелия Нинова.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Правя обратно предложение, защото Вие, госпожо Председател, насрочихте извънредно пленарно заседание, ние участваме в него, разглеждаме важна за всички българи актуализация на Закона за държавното обществено осигуряване, съответно на Националната здравноосигурителна каса. Освен това няма процедура по средата на второ гласуване в пленарната зала извънредно да се провеждат заседания на Бюджетната комисия, госпожо Капон, ако не знаете. Затова, госпожо Председател,

Госпожо Председател, процедурата ми е по начина на водене. Недоумявам наистина, уважаеми колеги, как може да допуснете тази процедура за гласуване за прекратяване на заседание, свикано от Вас, по Ваше желание, днес да приемем тези законопроекти – важни за българските граждани. Цяла България сега стои и гледа дали ще приемем двата законопроекта и дали в петък ще актуализираме бюджета?

за актуализирането на пенсиите? Първо гласуване всички за и второто – процедура за прекратяване на заседанието. (Реплики.) Процедурата ми е по начина на водене, господин Каримански, да не се допусне процедурата за прекратяване. Да се гласува бюджетът, защото както българските пенсионери, така българските лекари, така българските граничари, така българските полицаи, така българските граждани чакат, чакат на всички нас да актуализираме бюджета, а не да си ходим вкъщи и в кабинетите, по офисите, за да се събираме и да договаряме мнозинства. Така че предлагам, госпожо Председател, да не допускате гласуване за прекратяване на заседанието. Нито има безредица в залата, нито има шум в залата. Всичко е спокойно, има народни представители и можем да продължим работа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Господин Свиленски, на основание чл. 57 по искане на парламентарна група Народното събрание може да прекрати с решение заседанието си. Направено е такова предложение от госпожа Капон.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Хайде да успокоим малко топката. Няма нужда да ровите в Правилника и да търсите основание за прекратяване на заседанието, защото нищо драматично не се случва. Няма взривяване на бюджета. Казва Ви го човек, който последните 30 години е участвал в правенето на всички бюджети. Има едни предложения, които са абсолютно разумни и са на база изпълнението на вноските по ДОО, по което имаме 230 милиона повече само за първото полугодие, вследствие мерките по ковид, вследствие 60/40 и други, ръстът на икономиката, с който се хвали служебното правителство, че бил 9,6% – от каква база тръгваме и така нататък, няма значение, нали никой това не го говори, но да приемем, че това е така. Вследствие на тези неща се очаква още по-високо изпълнение на вноските. Мярката не е дългосрочна. Мярката не задължава следващите правителства, както коефициентите, да търсиш 2 милиарда във всяка следваща година за пенсиите. Мярката е до края на годината. Парите за 100 или за 120 лв. повече към пенсионерите ги има от преизпълнение на вноските. Няма нужда да свиквате председателски съвети, да вдигате шум и паника. Разбирам, че опитът опитът е технология в политиката. Не е плюс. Доверете ни се. Няма да позволим бюджетът да се взриви. Това, което предлагаме,

За да спазим всичко да е точно, от името на парламентарната група на „Има такъв народ“ предлагаме да се прекрати заседанието.

Обратна процедура, заповядайте. Госпожо Председател, съществуването на 46-ия парламент става все по-жалко. все по-жалко. Правителството е внесло актуализация на държавен бюджет. Тук трите партии от две седмици – по-малко, извинявам се, правят предложения за този държавен бюджет, за тази актуализация. Някак си оставаме с впечатлението, че те са носителите на тази промяна, които подкрепят актуализацията, внесена от Министерския съвет. Вие, колеги, сега ли разбрахте, че нямате мнозинство?

А Вие какво направихте? Внасяте си някакви предложения, викате после: каквото залата реши. Ама не става така. В пленарната зала и парламента не става така. Трябва да имаш осигурено мнозинство. Затова Ви казахме, колеги, че това е груба грешка – да се прави актуализация да се прави актуализация на държавен бюджет на толкова разпокъсан парламент и на служебно правителство. Хубаво е, че министърът на финансите все пак благоволи да дойде. е да не Ви поставят отново в неудобно положение, както миналата седмица и да поставяте на гласуване унизителната процедура за прекратяване на заседанието по време на гледане на второ четене на Закона за държавното обществено осигуряване и на Здравната каса.

Първата реплика е, че колко допълнително вноски могат да бъдат събрани до края на годината става на база на разчети на НАП, Агенция митници, НОИ и всички други приходни агенции, които ние сме предложили към Вас. Ако Народното събрание реши да си измисли приходи, които не съществуват, и да тръгне да ги раздава, трябва да си поеме отговорността, че измисля приходи, които не съществуват, и тръгва да ги раздава. Трябва да е абсолютно ясно тези приходи дали ги има и дали ги няма. Ако тези приходи ги няма, това е равносилно на взривяване на бюджета – ако измисляме приходите. Второто нещо, което искам да направя като реплика, е към това за отговорността, за което си говорихме. Тя наистина е при Вас и току що виждаме тази отговорност как се упражнява. Ние сме направили предложение, което е издържано (шум и реплики), което може да бъде изпълнено – Бюджетната комисия Бюджетната комисия прояви достатъчно разум, разгледа предложенията, нанесе корекциите, които са необходими, използвайки калкулатор, така че приходите да са равни на разходите. Това, което тук се случва, че започват да се правят предложения за приходи, които не съществуват, съответно да се правят разходи срещу приходи, които не съществуват, които предложения, държа да отбележа, паднаха в Бюджетната комисия, където специалистите се произнесоха, че тези приходи не съществуват. Съответно срещу тях не може да се правят разходи. (Шум и реплики.) Моят въпрос към всички в тази зала – Вашите експерти присъстваха в Бюджетната комисия и гласуваха. Въпросът ми към Вас е: защо не слушате Вашите собствени експерти?

Извинявайте, госпожо Манолова, но трябва тази процедура да е преди Вашата – затова, не за друго. Госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Министър, точно така, експертите ще се произнесат, не културистът. В тази зала има експерти по бюджетиране с 30-годишен стаж.

Като не можахте два поредни парламента да излъчите правителство, като се бихте в гърдите, че сте партии на протеста, на промяната и на това-онова, и ще закарате българския народ за трети път на избори в рамките на шест месеца, ами да, ще се сгодим партиите на статуквото, точно така ще направим! Точно така ще направим! (Народните Да не ми тече времето. И ако мислите, че ни пука от това, че Вие ще се радвате – изобщо вече не ни пука, защото ни пука за това дали България ще има кабинет, пука ни дали ще се внесе Планът за възстановяване и устойчивост, пука ни как ще се движи българският бизнес и какви пари ще имат хората в условията на тази тежка криза! А на Вас, господин Министър, да Ви отговоря: грешка е цялото планиране за приходната част, но понеже имам само две минути, няма как да го докажа. Ако желаете, заповядайте, ще Ви го докажем експертно, с чувство за отговорност! Добре ли ме разбрахте? Експертно, с чувство за отговорност! Приходната част е такава – не е 800 милиона ДДС: в тавана ли гледахте, като мислихте, че е 800 милиона? Ами защо да не е 1 милиард?

Така че, господин Министър, експертно и с чувство за отговорност. Предложенията, които правим днес и които ще направим утре и вдругиден за бюджета, ще отговарят на финансовата стабилност и ще отговарят на вопъла на президента да осигурим достатъчно средства за хората и бизнеса в условията на криза! Впрочем това е и във Ваш интерес, защото Вие ще посрещнете удара в следващите три месеца, така че по-кротко. Благодаря Ви. ли друга парламентарна група да се възползва от правото си на две минути? Господин Биков. Госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Вие сега започвате да разбирате това, което ние Ви казахме миналата седмица. Внасяте актуализация на бюджета в рамките на една предизборна кампания, кампания, и то в парламент, който няма мнозинство – не се знае изобщо кой е в мнозинство и кой е в малцинство. И сега вкупом започвате да се чудите какво се случва. Сега ще Ви кажа какво се случва. Карате със 150 км срещу една стена и имате още 10 м, за да се блъснете в нея – няма как да спрете колата.

Този парламент, който е провален поради причини, които стават ясни всеки ден, много трудно ще направи актуализация! Затова... ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ (ИТН, от Аз виждам какъв е резултатът. Резултатът е, че тук излизате и казвате: Вие защо си подкрепяте сега Вашето предложение? Ами защото е наше! Какво очаквате да направим – да не го подкрепяме? Ние имаме право на предложения и имаме право да ги подкрепяме! Може на Вас това да не Ви харесва, само че нас това не ни интересува, просто не ни интересува, просто не ни интересуват Вашите драми!

за българските пенсионери в момента. Казвате: „Слушайте Вашите експерти.“ Нашите експерти искаха преизчисляване на всички пенсии. Уви, това предложение не беше подкрепено. Мотивите да го искаме и мотивите системно да се борим, както в миналите парламенти, за повишаване доходите на възрастните в момента са повече отвсякога – увеличаването на цените на парното, на газта, на електричеството, и то с двуцифрени проценти, налага да увеличим и доходите на възрастните хора, които са на ръба на оцеляването, или поне една голяма част от тях. След като нашето предложение беше подкрепено, ние подкрепяме другите предложения в посока увеличаване доходите на възрастните, без да се опасяваме с кого ще ни пакетирате предизборно – с този или с онзи, защото, когато се върнем при нашите майки и бащи, при възрастните хора, при нашите избиратели, при хората, които ни гледат и са ни изпратили тук с надежда, ние трябва да дадем ясен отговор: какво направихме, за да увеличим техните доходи? И е срамно, недопустимо, както в миналото Събрание – с процедурни хватки, предизборни аргументи и нападки кой с кого бил и каква коалиция направил, за пореден път да оставим възрастните хора без доходи в това трудно Благодаря Ви, господин Божанков. Господин Каримански от името на група. ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ (ИТН): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Сега разбирате ли защо на годежа на ГЕРБ и ДПС от ИТН.) Защото кумовете от БСП, които са, направиха така, че техните представители в Комисията по бюджет и финанси, които гласуваха съвсем различно предложение,

искам да се обърна към пенсионерите. Уважаеми пенсионери, които гледате целия този цирк и непристойно поведение от страна на лявостоящите в залата

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Защо е необходимо заседание на Бюджетната комисия? Всички в тази зала искаме пенсиите на възрастните хора да бъдат увеличени поне със 120 лв. Искаме, но безразборното гласуване, включително на Левицата, за всички предложения прави това невъзможно и казвам защо. Току-що бяха приети на две гласувания две взаимно изключващи се предложения. (Шум и реплики от ДПС.) Според едното предложение приходната част на бюджета – според предложението на ДПС на ДПС – се увеличава с 200 млн. лв. С толкова се увеличава и разходната част на бюджета на ДОО. След малко беше гласувано и предложението на ГЕРБ, което казва, че приходната част на бюджета на ДОО се увеличава с 245 милиона и разходната част също се увеличава с 245 млн. лв. Е, добре, как се изпълнява бюджет с разлика от 45 милиона в числата приходна и разходна част?! Как се изпълнява?! Вие искате накрая да направите така, че да няма абсолютно никакво увеличение за пенсионерите! Затова нека Бюджетната комисия да направи разчетите,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Председател, влезте си в ролята на председател, още повече че в момента сте представител на най-голямата парламентарна група – да престанат да се говорят тук неистини, три месеца, шест месеца тук бяха лъгани българските граждани, че се сформира някакво управление! Водеха се всякакви разговори по всякакви офиси, стигна се дотам да купуват депутати. Когато дойде моментът да се увеличат доходите на българските пенсионери, Вие станахте тук за резил пред цялата държава! Всякакви бракове се опитвате тук да сключите. Вижте се – Вие лицемерничите пред българските граждани, защото ги лъгахте! Никаква реформа, ИВАНОВ: ...нищо не се случва. Искам да ги прекъсвате от тази трибуна, когато говорят неистини, когато тук се говори за ползата от нашата работа за българските граждани! Това трябва да бъде дневният ред! Когато се даваха сега 120 лв. на пенсионерите, какъв стана проблемът?

Как ще обясните оттук, че искате да им вземете тези 120 лв.? Те трябва да бъдат дори с преизчислението, което е направено. Защото тези хора не могат да си купят лекарства, тези хора умират по улиците!

Господин Свиленски, преминаваме към режим на гласуване. Има направено процедурно предложение за прекратяване на заседанието от парламентарна група.

Няма как да подлагате на гласуване процедура за прекратяване на дискусията, при положение че в тази зала се говорят толкова неистини – някаква коалиция Ви се привидя, някакви сватби, някакви годежи! Да, парламентарната група на БСП...

120 лв. се гласуваха два пъти – веднъж 100, веднъж 120. Пропуснахте го, пропуснахте го този шанс! 650 лв. – „Визия за България 2016 г.“!

Господин Каримански, направете предложението си за прегласуване.

Оттегляте го. Добре. Преминаваме към гласуване на окончателната редакция по Комисия заедно с текст на вносител и с така приетите вече предложения. (Шум и реплики.) С приетите вече предложения, да. (Шум и реплики.) Няма предложения. Гласувахме, Деляна Пешева е подкрепена и отиваме на текст на вносител с редакция.

Ама защо да се гласува, то е подкрепено от Комисията, нанесено е в редакцията на Комисията и гласуваме редакция на Комисията с така направените вече и приети предложения. (Шум и реплики.) Сега гласуваме

Отменете гласуването. Колеги, гласуваме текста по вносител и окончателната редакция на Комисията заедно с приетите предложения на Мустафа Карадайъ и група народни представители, и Десислава Атанасова.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Според мен това гласуване трябва да бъде отменено поради няколко причини. ПРЕДСЕДАТЕЛ че с гласуването в пленарната зала ние променихме параметрите и не може да подкрепим в цялост противоречиви няколко предложения. (Шум Госпожо Председател, затова моля да подложите на гласуване предложението на народния представител Деляна Пешева, което е част от Доклада. Пленарната зала, ако го подкрепи или отхвърли, по този начин ще бъде далеч по-ясно какво се случва със съдържанието на § 1 и то ще бъде, вероятно, в друг смисъл. Защото ние с гласуване променихме параметрите и предложението на госпожа Деляна Пешева и Докладът на Комисията няма нищо общо с гласуването в залата. Ще допуснем по-голяма грешка. Затова, моля за разделно гласуване

Госпожо Председател, дори това, което беше предложено тук сега, няма как да бъде изпълнено, тъй като двете приети предложения – на ГЕРБ и на ДПС, не са идентични. Те не могат да бъдат обединени. Затова правя процедурно предложение за отлагане на гласуването по чл. 1. Нека той да се върне на Бюджетната комисия. (Шум и реплики.) Да има допълнителен доклад на Бюджетната комисия, каквато е практиката в подобни ситуации, защото предложенията, приети от страна на ГЕРБ и ДПС, не са идентични, те няма как да бъдат обединени. Кое от двете да остане окончателна редакция? Я кажете, колеги, кое от двете предложения? Така че предлагам процедура по отлагане на гласуването по чл. 1. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Не знам защо толкова ни плашат с тази Бюджетна комисия? Може би Вие ще ми отговорите, че господин Мартин Димитров очаква някое друго съотношение ли в Бюджетната комисия? Защо толкова ни плашите с тази бюджетна комисия?

Преминаваме към гласуване на предложението на Корнелия Нинова и група народни представители,

(ДБ): Уважаеми колеги, дами и господа! Много добре знаете, че в такива случаи винаги практиката е да бъде изготвен допълнителен доклад, да се огледат текстовете защото в противен случай какво означава? В противен случай би трябвало двете приети предложения…(Шум и реплики.) Моля Ви се да ме чуете! Нека да намалим малко емоциите. В

Тъй като беше направено процедурно предложение за отделно гласуване на предложението на Деляна Пешева и група народни представители, подлагам на гласуване това направено предложение. (Шум и реплики.)

Деляна Пешева беше направено искане за отделно гласуване. прегласуване на предложението на Деляна Пешева и група народни представители. Моля? разделно гласуване, то си е направено като предложение. Госпожа Атанасова направи предложение да бъде изрично гласувано това предложение, затова го подложих на гласуване заради различната рамка.

Да. Моля, режим на прегласуване на предложението на Деляна Пешева и група народни представители.

три приети предложения, имате и текст на вносител, имате и консолидация, така че по този текст трябва да бъде постигнат консенсус и да бъде направен окончателен текст въз основа на всичко това, което е прието, господин Каримански. Както виждате, не беше прието Вашето предложение за отлагане на гласуването и за връщане на текста в Комисията.

Госпожо Председател, процедурата ми е по начина на водене. Вие позволихте в режим на гласуване госпожа Манолова да прави изказвания. Ние не знаем прието ли е

Може ли някой да каже кои цифри в момента ще гласуваме в § 1? Кои са цифрите, които са обобщени между ГЕРБ, между Вас и между решението на Комисията? (Шум и реплики.) Кой е обобщил цифрите? Дайте цифрите да видим.

сумата – общата, говоря за най-горния ред на таблицата да бъде 15 млрд. 394 млн. 455 хил. и 500 лв., или гласуваме за първия ред на таблицата да бъде 15 млрд. 439 млн. 055 хил. и 500 лв., или гласуваме за най-горния ред на таблицата да бъде 15 млрд. 250 млн. 855 хил. и 500 лв.? Само едно от трите е възможно. Няма как и за трите едновременно да гласуваме. Моля да ни кажете, преди да пристъпим към гласуване по процедура, за кое от трите числа гласуваме? Благодаря Ви.

госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Вярно е, че сме в особена ситуация и когато сме стигнали дотук, може би трябва да бъдем и малко иновативни, за да може да излезем от тази ситуация. Ами да, иначе може да се блокираме и да не стигнем доникъде. Но аз мисля, че това, което можем да направим и може да бъде решението, което да ни позволи да продължим нашата работа, е, първо, все пак да гласуваме предложението на Комисията така, както беше обявено от председателя с направените досега корекции, във връзка с другите предложения, след това да продължим нататък и когато решим разходната част, ако трябва да се даде известна почивка и след това да се върнем за финално трето гласуване на този текст по § 1. (Шум и реплики.) Правено е и в други случаи – допустимо е според конституционните решения. Това според мен е начинът, защото ние тук в приходната част наистина не можем да финализираме нещата, дори да го направим сега, така или иначе, след това може да се наложи да се върнем. Предлагам Ви това решение – да си продължим работата така, както

господин Каримански, да докладвате § 2.

общата сума на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите, числото „5 976 554,5“ става „6 372 914,5“;

общата сума на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите, числото „11 524 056,4“ става „11 920 416,4“;

в ал. 2, т. 1.1.1, Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване, числото „11 522 323,5“ става „11 918 683,5“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители „В параграф 2 се правят следните изменения и допълнения: - В чл. 2 числото „5 976 554,5

а) В основния текст числото „11 524 056,4” се заменя с числото „11 801 903,2”.

197,1” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители:

Благодаря Ви, господин Каримански. Откривам дебата за изказвания. Не виждам желаещи. Закривам дебата и преминаваме към гласуване.

Предлагам прегласуване на предложението, защото много депутати явно ходят само по коридорите.

предложението. Предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители: „I. В член 1 се правят следните изменения:

в) На ред „1. Осигурителни приходи“ числото „766 791,9“ се заменя с числото „776 791,9“. г) На ред „1.1. Осигурителни вноски“ числото „766 791,9“ се заменя с числото „776 791,9“.

в) На ред „1. Разходи“ числото „948 955,1“ се заменя с числото „923 458,3“. На ред „1.1. Пенсии“ числото „948 953,5“ се заменя с числото „923 456,7“. д) На ред „1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване“ числото „948 953,5“ се заменя с числото „923 456,7“.

„-182 163,2“ се заменя с числото ,,-146 666,4“.“ Комисията не подкрепя предложението.

се изменя така: Чл. 3 (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на обща сума

Благодаря Ви, господин Каримански. Откривам дебата – имате думата за изказвания. Няма желаещи, закривам дебата. Преминаваме към гласуване.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа, процедурата ми е по друг повод и свързана с друг закон. Моля, госпожо Председател, да се намесите, когато се обявяват заседания на комисиите. Току-що получих съобщение за заседание на Комисията за контрол на службите на 9 септември от 16,30 ч. с точка единствена: Обсъждане на второ гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за НСО. Това насрочване на комисия е в тотално и явно противоречие със записаните срокове в нашия Правилник. Не виждам председателя на Комисията господин Митев. (Народният от следващия ден, господин Митев, след приемането на Законопроекта. Спорно беше дали той е приет или не, но госпожа председателят се нагърби с цялата отговорност и го обяви за приет. В този смисъл държа да обявя от трибуната, предполагам, че и председателят Митева ще го направи – че не може да насрочвате заседание на комисия за разглеждане на закон… ...преди изтичане на сроковете между първо и второ четене за предложения. (Реплики.) Най-рано може да обявите такова заседание в петък

1: а) В основния текст числото „183 593,2“ се заменя с числото „177 593,2“.

Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване“ числото „183 593,2“ се заменя с числото „177 593,2“.

Разходи и трансфери – всичко“ числото „183 610,7“ се заменя с числото „177 610,7“. На ред „1. Разходи“ числото „183 610,7“ се заменя с числото „177 610,7“.

д) На ред „1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет“ числото „183 593,2“ се заменя с числото „177 593,2“.“ Комисията не подкрепя

В алинея 2: а) В основния текст числото „62 494,3” се заменя с числото „60 744,3”.

На ред „1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване” числото „44 863,2” се заменя с числото „43 113,2”. В алинея 3, на ред „Дефицит /-/, Излишък /+/”, числото „183 398,8” се заменя с числото „188 148,8”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

6: „1. В ал. 2 се правят следните изменения: - в обща сума за бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство” по разходи и трансфери, числото

„-36 197,1” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители: „VI.

в) Наред „1. Осигурителни приходи” числото „1 304 813,2” се заменя с числото „1319 813,2”. г) На ред „1.1. Осигурителни вноски” числото „1 304

че сме тук за хората, уж всеки заради своите, но това са хората на България и мисля, че всички го разбрахме. Надявам се, в следващите текстове по начина на гласуване това да се види. на крачка от това да станем посмешище и това да е финалното ни посмешище. Казвам това, защото от текстовете, които предлагаме, са дневният ред на хората. Този текст при всички предложения, които има тук в залата, и парите, които струва – това е дневният реда на хората. И той е важен може би, но аз се надявам, че ще е важен и за Народното събрание. Виждам, че в последните гласувания някак си се промени тактиката – може би някой телефонен апарат прозвъня в залата. На вратата ни е зимата и ако не разберем, че самолюбието ни не е най-важното, то ще се превърне в снежен човек. Затова Ви предлагам да гласувате този текст, който означава, че за всички майки във втората година ще има 650 лв. нещо, което е справедливо, и нещо, което ще помогне и няма да наруши бюджета, такъв какъвто е. Вие вече дашно гласувахте приходна част, така че аз съм спокойна, че този текст може да мине. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Нека да се уважаваме. Ние ще подкрепим предложението, защото то е в предизборната програма на БСП и във „Визия за България“. Няма нищо лошо, че се предлага и от други колеги. В нашата предизборна програма пише: „650 лв. втора и трета година“. Ние ще го подкрепим. Приканваме и всички колеги да го подкрепят. Няма значение кой го предлага. Това е важно за българските майки. Благодаря Ви.

Госпожо Председател! Уважаеми професор Гечев, успехът има много бащи и дълбоко вярвам в това. Очаквам подкрепата на цялата зала, защото това е едно от предложенията,

уважаеми народни представители! Няма да влизам в спор с госпожа Капон за бащи, за майки, за така нататък. Само ще кажа, че този спор за майчинството през втората година го водим от много дълго време може би от 2013 – 2014 г., когато правителството на Пламен Орешарски, колкото и да е критикувано, направи тази стъпка и го изравни с минималната работна заплата. Затова и нашето предложение е: обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, втората година от майчинството да е равна на минималната работна заплата. Предлагали сме да е обвързано с минималната работна заплата. Предлагали сме да не е обвързано с минималната работна заплата, но да е равно на нея. За съжаление, десетки варианти сме предлагали и сме срещали категоричен отпор в лицето на мнозинството от 2013 – 2014 г. насам. Това е все ГЕРБ. Много ми е интересно как ще гласуват сега останалите партии, които са в парламента и които през цялата изборна кампания са заявявали, че един от приоритетите им е демографската криза. Демографската криза наред с икономическите мерки, които се вземат – това е част от подпомагането на младите семейства за раждането на деца. Не знам какво ще бъде гласуването, но трябва да проявим някаква отговорност към тези български родители, за да им дадем малко глътка въздух. Наясно съм, че разчетите на Министерството на финансите за актуализацията на бюджетите е правено с възможните средства, които има Въпросът обаче е друг. Имаме ли визия за тези хора как ще се развиват? Ако това не се случи с този бюджет, с тази актуализация на бюджета, много настоявам служебното правителство, което така или иначе ще подготвя бюджета за следващата бюджетна година – за 2022 г., да включи това решение по този въпрос в следващия бюджет. Казвам това с надежда да се случи от 1 април и то да е адекватно на ситуацията и да е равно на минималната работна заплата, защото другото е смешно. Даже с риск, както сме говорили с министъра на труда и социалната политика, че може да се получи така, че голяма част от майките, които са се осигурявали на минимална работна заплата, през първата година от майчинството да вземат по-ниско обезщетение, отколкото през втората година тези хора го заслужават. Те раждат български деца. Те се грижат за нашата демография и няма как да неглижираме техните проблеми. Ще Ще кажа и още нещо. Отправям го към десните хора в залата. Знам, че социалните проблеми са малко настрани. Вие прекарвате решенията на социалните проблеми през икономиката, в което няма нищо лошо. Това е теория и политика. Но когато икономиката не се справя, пък има групи в неравностойно положение, каквито са младите семейства, трябва да им се помага и по друг начин, въпреки че икономиката не го позволява съвсем. Разбира се, то ще е за сметка на нещо друго. Но можем да пренебрегнем, както

Така се случва, когато се актуализира бюджет в предизборна кампания, че всеки наддава, но тук се абстрахирайте от наддаването. Това е политика на БСП, откакто аз се помня като като съпричастен към политиката, така че не може да ни обвините в популизъм. Просто помислете и подкрепете предложението. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Гьоков. Реплики? Заповядайте, госпожо Капон.

Може би някой път по година-две. В някои градове е още по страшно. Ако трябва да го даде на частна детска градина, със сигурност това е голяма сума за нейния бюджет. Бабите са далеч. далеч. Единственото, което можем да направим, е поне да дадем тази сума, която е изключително малка за отглеждането на детето и за компенсация. Съгласна съм с колеги в Комисията по бюджет и финанси с логиката как да подкрепяме работещите жени. Но днес сме на етап, в който не сме осигурили за децата социалния стълб, така че да могат да отидат на детска градина и да говорим за подкрепата на работещата майка. В момента трябва да подкрепим майката, която е останала вкъщи да си гледа детето, защото няма баба или някой близък, който да помогне, или не може да си позволи.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър и господин Вицепремиер! Госпожо Капон, това де факто не беше реплика, а просто съгласие с мен. Потвърждавам всички думи, които казахте Вие, и заставам зад тях. зад тях. Ако продължа да мотивирам необходимостта от майчинството да е равно на минималната работна заплата или пък да е адекватно въобще като плащане, може да продължим до сутринта с аргументи. Напълно съм съгласен с аргументите Ви за липса на детски градини и така нататък, така че се съгласявам. Ползвам репликата, за да кажа още нещо. Когато разговаряхме по политиките, които може да следва едно правителство в рамките на този на този парламент с мандата на „Има такъв народ“, много интересен разговор водихме в тази посока по повод майчинството през втората година. Там има при Вас, господа народни представители от „Има такъв народ“, интересни идеи в тази посока. То е и в изпълнението на Европейската директива за съчетаване на личния и професионалния живот, като идеите Ви са добри. Но на първо време, докато реализираме тези Ваши идеи, за тях трябва може би пълен мандат.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Дами и господа народни представители! Не е популизъм нещо, което предлагаш в няколко парламента. Няма как да е популизъм, то е последователна политика на съответната политическа сила. Спомням си, от 2014 г. настояваме за такова нещо, така че тук не става дума за никакъв популизъм. Тук се опираме всички, би трябвало, на личните си и човешки качества, не само професионални, защото едно е да говорим в кампания това нещо, друго е да го направим, да го приведем в реални действия тук. Какво излиза? Над 10 години управление на партията, която е срещу мен, но в секторите по отношение на тези политики – нищо! Нито за майчинството, нито за пенсионерите! И сега, когато става дума за това нещо, едва ли не, видите ли, трябва да спорим. Дайте да си говорим истината. Как не намерихме пари над 10 години за тези нужди?! Как не ги намерихме?! Все нещо става, все не може и все няма. В същото време за друго има. Има и за самолети, има и за други неща. Да не ги изброявам, че нямам толкова време. Обаче за пенсионерите, за майките и за майчинството няма. И когато го предлагаме, в един момент излиза някой, ама тук, защото навън в кампания и там го предлагате почти същото, но тук половината казвате: абе няма пари; или ще свикаме Председателски съвет за едно или за друго. А тук искам всички да осъзнаем и Ви призовавам всъщност за какво става въпрос. И когато го предлагаме толкова време, да, това е последователна политика на една политическа сила, парламентарно представена. Нищо лошо няма в това една партия да се бори и да настоява за предложенията, които е съгласувала на всичкото отгоре със съответните сектори. Така че призовавам Ви да се успокоим, да приемем това предложение, защото то ще е и работещо. То касае всички нас, не касае само някаква група от хора, която не е тук в пленарната зала. Да, може би малко по-емоционално одеве, кой от кой преписал, кой какво направил, но е факт, че има дублиране на предложения. Факт е! И за да не спорим за това кой от кого, ами, дайте да го приемем. Ето, елементарно! И тогава заслугата ще е обща и ще е на всички. Но разберете, че ни гледат. Оттук всеки един се пъчи: моля да бъде включена камерата на Националната телевизия; моля да бъдат включени микрофоните на Националното радио. Е, включени са, и?! И какво правим?! Искаме да отлагаме заседание, да прекратяваме, да не вземат по-големи пенсии пенсионерите, за майчинството също. И какво?! Какво ще говорим на кампанията после?!

ако не се подчинявах на решенията на парламентарната група, и това, че сме в актуализация на бюджет, а не в нормална процедура по бюджет, със сигурност нямаше да се съглася на 650 лв. Откъде накъде?! Искаме да внасят повече осигуровки майките, искаме да работят повече, да са на по-високи заплати и откъде накъде втората година ще е само 650 лв.? Ако ме питате, нормално е да е поне 80% от осигурителния доход. Така че това е първа стъпка, така го приемам. По повод на това кой къде прочел и какво направил, пак Ви казвам: успехът има много бащи, дано да не е мащеха сега. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Капон, не знам колко бащи има успехът, но майката на успеха е една. Съгласен съм с Вас, че тук трябва да се дебатира. Тук е мястото, няма къде на друго място. Тук се дебатира по тези въпроси. Много е хубаво, че става такава дискусия. Дайте да направим първата стъпка – призоваваме Ви за това. След това вече,

и за пенсионерите, и всичко, за което настояваме, тъй като Ви казах и преди малко: те ни гледат. През 2014 г. не знам точно Вие какво сте правила, но ние това правихме. Благодаря Ви.

хиляди човека ги няма – под формата на емиграция или отрицателен прираст, общото число на спада на България, на стопяването на българското население е 600 хиляди човека за последните 10 години. Тук Народното събрание има избор дали да подкрепи сигнал, да даде жест – не че тези 25 милиона ще решат всички проблеми на майките през втората година на майчинство, не че тези 25 милиона ще обогатят някого, тук изборът на Народното събрание е да подкрепи това предложение на „Изправи се БГ! Ние идваме!“, с което ние предлагаме да се покаже на майките, че не сме ги забравили, и да се покаже, че както те в момента взимат между първата и втората година от майчинството 380 лв., ние можем да качим тази сума на 650 лв. Аз се радвам, че колегите от БСП ще подкрепят това предложение. Единственото, за което съжалявам, колеги от БСП, е това, че Вие с Вашите гласувания по предишните текстове толкова оплескахте бюджета, че най-вероятно ще се стигне до там майките да не получат тези 25 млн. лв. Съжалявам също така, че колегите от ГЕРБ и от ДПС въобще не са активни по тази тема. Тази тема явно не им е важна. Докато преди малко ги гледахме как скачат, когато трябваше да се саботират и да се сложат три числа за едно и също нещо, за да може да се провали бюджетът на държавното обществено осигуряване, сега са тихи...

Реплики? Заповядайте за реплика. Госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Правя тази реплика, господин Делчев, защото в стремежа към псевдопубличност трябва да има някакъв край някъде.

Уважаеми колеги! Колега от БСП, може би ще Ви шокирам, но аз не съм чел „Визия за България“. Простете ми, може би това е някакъв фундаментален труд, може би е излязъл от някой от най-важните пленуми на БСП, но аз не съм чел „Визия за България“. (Силен шум Затова пък смятам, че предложения като тези – за подкрепа на майките между първа и втора година, циркулират не само в средите на БСП. Замислете се, може би тези предложения идват от асоциации на майките, може би идват от неправителствени организации, може би идват от отделни майки? Така че, прощавайте, но авторското право върху идеите не стои от Вас. Затова нека да не спорим кой първи се е сетил. Може пък ние първи да сме се сетили и Вие да сте разбрали пост фактум? Така или иначе идеята е добра и не е нужно да спорим за тези неща. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, господин Делчев. Господин Йорданов, заповядайте. проблем с подпомагането на българските майки е огромен, но преди малко БСП се опитаха да ни пришият някак си към това, което те предлагат. „Има такъв народ“ наистина има изключително силна социална позиция в тази посока, но с една малка разлика – ние смятаме, че трябва да има огромна социална подкрепа към всички български майки, които преди това са работили, плащали са социални осигуровки, плащали са данъци или са студентки. В момента в това предлагане на кило всъщност ще продължи порочната практика майки на 14 или 15 години да получават огромна част от парите от социалната система, което изключително не е справедливо.

обезщетение за безработица през втората година, а пък и през първата, получават само майките, които са били осигурявани напред във времето, тоест са работещи майки.

в тази посока. Аз Ви пожелавам да успеете да ги реализирате. Това го казвам в репликата си, защото ще дойде големият бюджет, държавният бюджет, където са семейните помощи за деца. Там ще видите нашата политика в посока на в посока на майките с деца и ще видите, че всичко, което ние предлагаме, е обвързано с това майките да са работили през предходната една година поне, или в случая 24 месеца – и за второ, и за трето дете на работещи майки, и за данъчни облекчения на

Благодаря Ви, госпожо Председател. Колеги, това, което ние не чухме днес, са точно цифрите, които може би интересуват все пак и гражданите. Паричните обезщетения за отглеждане на дете от една до две години са безспорен факт. Искам само да посоча размера на сумите, които в момента ще окажат влияние върху бюджета. Тук говорим на тримесечна база. Това са все пак засегнати майки – 48 хил. за периода за тримесечие струват на бюджета 40 млн. 834 хил. лв. към днешна дата, тъй като е 380 лв., знаете, от 2014 г. На практика тук включваме и всички лица, които са осигурени към датата на влизане на децата им на 1 година. Естествено, имаме и чл. 54 от КСО, който гласи и суми, които са с 50%, тоест възстановена майка получава половината, тоест 190 лв. Фактът, че решаваме, защото това е много важно, което ще гласуваме след малко, че ще бъде към минималната работна заплата. Замислете се защо предното правителство всъщност е застопорило тази сума на 380 лв., цели към майките?! Разликата в бюджета,– защото на бюджета ще ни струва на 12-месечна база 350 млн. 177

Това е в момента, за да се замислим какво целим. Майките в действителност имат право да бъдат подпомогнати, въпросът е: коя е по-вярната превенция за тях? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА: Благодаря Ви, госпожо Железова. Други изказвания има ли?

Параграф 6 – предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Гласували 184 народни представители: за 68, против 87, въздържали се 29. Предложението не е прието. Гласуваме § 6 във вида, предложен от Комисията, с редакцията във връзка с приетото предложение

Параграф 11 по вносител. Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. В § се правят следните изменения: 1. В алинея 1: а) В основния текст числото „365 507,7“ се заменя с числото „369 507,7“.

в) На ред „1. Осигурителни приходи“ числото „365 107,7“ се заменя с числото „369 107,7“. г) На ред „1.1. Осигурителни вноски“ числото „365 107,7“ се заменя с числото „369 107,7“.

Има ли изказвания по § 7? Няма желаещи. Прекратявам дебатите. Моля, режим на гласуване за предложението на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.

Параграф 8 по вносител. Постъпило е предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители: „В § 8, чл. 8 се правят следните изменения:

Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства“ числото „6 268 611,9“ се заменя с числото „6 419 211,9“.

Предложение на народния представител Деляна Пешева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:

Следващото предложение е на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители, което също не е подкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители: „VIII. § 9 отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Деляна Пешева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9: „§ 9. Член 10 се изменя така: Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г.: 1. от 1 януари до 30 септември – 300 лв.; 2. от 1 октомври до 31 декември – 370 лв.“ Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители: „Създава се нов § 9а: В чл. 12 числото 380 се заменя с числото 650 и след „лв.“ се добавя текста „Считано от 1.10.2021г.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:

говоря по чл. 9, който касае минималната пенсия. Тук отново сме в много деликатна ситуация, защото преди малко мнозинството подкрепи идеята за 120 лв. до края на годината – на всеки месец за всеки пенсионер, сега тук се повишава минималната работна заплата. пенсия, извинявайте! Сега ние ще подкрепим увеличаването на минималната пенсия, защото няма как да не подкрепим предложение, което повдига доходите на българския пенсионер, защото статистики много и всички до една показват, че милион и половина българи са под прага на бедност. С това вдигане на минималната пенсия те ще станат малко по-бедни и въпреки това ще си останат бедни. Ако не се вземат мерки, отново ще изпаднат под прага на бедност, защото следващата година този праг ще се лв. Изходът от тази ситуация – ние, отново казвам, че ще подкрепим това предложение, но предложението на Мая Манолова и група народни представители е 369 лв., тоест това е по-малко от 300 плюс 120 лв., което прави 420 залата трябва да реши искаме ли да повишим минималната пенсия плюс 120 лв., или да не го правим! Същото е предложението и на Деляна Пешева, само че там не е 369 лв., а 370

подкрепим. Аз искам да кажа няколко думи в тази посока, че разбирам мотивите за повишаване на минималната пенсия, но не се прави така. Друг трябва да е подходът – цялостен. В пенсионноосигурителния модел трябва да има логика, последователност и устойчивост, за да има доверие. Може да се променят много неща, но при всички случаи не трябва да се нарушава основният принцип – пенсиите да се отпущат и изплащат според осигурителния принос, тоест според времето, през което човек се е осигурявал и според дохода, върху който се е осигурявал, и как той се отнася към средния осигурителен доход. Другото е несправедливо, а с предложението за увеличаване на минималната пенсия с 24%, а на максималната – само с 4%, а на всички останали, ако се приеме, разбира се, с 12,5% с увеличаване тежестта на година осигурителен стаж, е несправедливо. Тази несправедливост тотално срива доверието от страна на осигуряващите се в пенсионноосигурителната система и ще създава напрежение сред ползвателите Представете си само как изглежда една държава, в която две трети от всичките ѝ пенсионери получават минимална пенсия! да кажа пак работна заплата. Минимална пенсия! Някак си не звучи. Не се зачита осигурителен принцип и така. Много ми е интересно какво мислят хората за нещата, които правим. Ще Ви цитирам една гледна точка и едно мнение, изразено в социалните мрежи на един анонимен човек – за мен е с името си, но не го познавам, което точно илюстрира отношението на хората към това, което правим в момента с вдигането на минималната пенсия. Цитирам: „Цял живот съм блъскал в България и едвам се пенсионирах, а мои познати ходиха в чужбина и работиха без осигуровки, сега вече вземат колкото мене. За какво съм се осигурявал?“ За съжаление, така си казват повечето хора. Ако размерът на осигурителното плащане, в случая пенсия за изслужено време и старост, не зависи от размера на осигурителните вноски и тяхната продължителност, тогава защо въобще е осигурителната система, а не плащаме пенсиите със средства от данъчната система като социална помощ за възрастните в размер, зависещ не от осигурителния принос, а от благоволението на този, който управлява държавата? Какво налага увеличаването на минималната пенсия? Разбира се, много неща го налагат. Най-важното нещо, което го налага, е, че пенсионерите след 12 години – извинявайте, че го казвам, ама след 12 години управление на ГЕРБ и никакви мерки в тази посока за адекватност на пенсиите, ама абсолютно никакви мерки, сме на това дередже сега да се чудим какво да правим с

искам да Ви попитам, колеги: какво става с другите пенсии – ние ги сбиваме и средната пенсия отива на кино?! Какво правим?

може ли Вие да кажете, защото сте направили разчета – колко струва, та да си изберем за какво да гласуваме? Кажете ми какво да кажем на журналистите: минималната пенсия става 490 лв. или става 370 лв. плюс 120, които не можем да вземем посмъртно, а пък другите пенсионери

Репликата е към колегата Гьоков. Той направи задълбочен анализ, но не направи едно важно обобщение. Първо, виждате, че възникват противоречия, уважаеми колеги, и всички го разбират, защото ние не променихме и частично модела, а се опитваме да импровизираме върху модел, който е сбъркан. Ако бяха преизчислени пенсиите спрямо 2019 г., както предлагаме от БСП – нищо политическо, тогава нямаше да задълбочим следното противоречие, уважаеми колега и колеги. Първо решихме единия въпрос, като повишаваме минималната пенсия на 370 лв., а всъщност ние намаляваме разликата между хората с еднакъв трудов стаж, с една и съща професия, пенсионирани по различно време, нали това е чудесно? Само че правим задълбочаване на противоречията между тези, които са работили четири – пет години, и тези, които са работили 40 години. Това е първата груба грешка – задълбочаваме диспропорцията, за което обърнахме внимание и в Бюджетната комисия. Второто противоречие е откъде идват парите за по-високите пенсии. Ето тук е министърът на финансите и той е притеснен, защото ще трябва да реализира приходи, които засега не са предвидени. Това идва от втората трагедия в пенсионната система – че

Замисълът на излизането на Пенсионния фонд от бюджетната система беше този фонд да расте 5, 10, 15, 20, 30 години, трансферите от бюджета да намаляват и да расте самостоятелността. Сега приемаме мерки, за да решим частично едни въпроси, като не се съобразяваме с общата система, решаваме едни проблеми, колега, а задълбочаваме други. Да се надяваме, че следващото управление ще въведе европейски ред в тази сбъркана и несправедлива система!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господин Министър! Уважаема госпожо Зайкова, на Вашата реплика искам да отговоря и аз точно с това започнах изказването си, че сме в изключително деликатна ситуация, след като гласувахме по 120 лв. за всеки пенсионер до края на годината. Сега с вдигането на минималната пенсия, както казвам, ако не я вдигнем, става 420 лв., а ако я вдигнем, става 490

предложения като минимални пенсии, ние ще ги подкрепим. Ние изхождаме от позицията, че българският пенсионер с тези мизерни пенсии – дори на 370 лв. да ги увеличим, отново са мизерни и са на границата на бедност. Дано след една година

факто пенсиите на пенсионерите на 490 лв. или ги оставяме на 420 лв.? От парламентарната група няма да спрем да го повтаряме, защото ще се извъртят така нещата, че БСП не иска да подкрепи вдигането на минималната пенсия, а то не е така.

стажа по 1,35. Това е да стимулираме хората да работят повече и затова се получават 370 лв., а не защото ние сме си го измислили. измислили. Господин Професоре, съжалявам, обаче не е сбъркана системата, напротив – ние умножаваме по 1,35 за всички, които имат действителен стаж, и така се получават тези 370 лв., а не защото сме си ги измислили. Затова искам да Ви кажа, че не възразявам, както реши пленарната зала, но ние трябва да решим две неща. Едното е взимаме ли този принцип да стимулираме работата на хората да имат повече стаж, да влагат повече труд, повече години и да им увеличим коефициента, който отдавна трябваше да го увеличим – съжалявам, 1,35 е закъснял коефициент, той трябваше вече да бъде 1,5, така че ние не нарушаваме пенсионната система, и да решим – 370 плюс 120. Благодаря, аз съм пенсионер, ще ме направите богата, но така или иначе трябва да решим и втория въпрос.

в актуализацията, която предложихме, има приходи от 2 милиарда. Това, което до момента е предложено, се побира в тези приходи. Ние предложихме в актуализацията приходите от 2 милиарда да бъдат разпределени по следния начин: 575 милиона за социални разходи, от които 353 милиона трансфер към държавното обществено осигуряване; 430 милиона подкрепа за бизнеса; 335 милиона за здравеопазването; 231 милиона за други разходи; 133 милиона за избори и 103 милиона за вноската на Европейския съюз, която се увеличава. До момента това, което е прието от парламента, ни дава три различни противоречащи си инструкции, а като изпълнителна власт ние трябва да ги изпълним. В едната инструкция трябва да дадем 120 лв. – октомври, ноември и декември, и на 1 януари те да отпаднат. Тази инструкция струва 600 млн. лв. Ако махнем подкрепата за бизнеса и другите разходи, тези 600 млн. лв. ги има, но казваме на бизнеса – няма да има подкрепа за Вас, а Ви даваме тези 120 млн. лв. Това е изборът, който трябва да направите. Втората инструкция, която ми дадохте, беше

да използваме 1,35% като коефициент за стажа, да увеличим всички пенсии с 12,5% и да направим минималната пенсия 370 лв. Това нещо ще ни струва 80 млн. лв., които пак трябва да излязат от някое от другите пера. Така че и трите инструкции са изпълними, но Вие трябва да ни кажете кои други пера, когато утре обсъждаме държавния бюджет, трябва да бъдат намалени. Единственото, което ние искаме от парламента, тъй като Вие решавате, е една ясна инструкция кое от тези три неща да направим. Ясно да се запише в Закона: правите първото, правите второто или правите третото, а в момента в Закона е написано: правите първото, но не правите второто и третото, правите второто, но не правите първото и третото или правите третото, но не правите първите две, което е неизпълнимо. Така че бихме Ви помолили, за да може наистина пенсионерите, майките и всички тези хора да си получат парите, да ни дадете ясна инструкция какво да изпълним. Оттам нататък, когато започнем да гледаме държавния бюджет утре,

оттам нататък минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст винаги е била политическо решение. Винаги! През последните 30 години минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е политическо решение, не е експертно решение. В момента говорим за политически, а не за експертни аргументи. Естествено, че най-добрият вариант е те да не се разминават, а някъде във времето да се пресекат. Това е най-добрият вариант, но в момента говорим за политическо решение – кой предложи 370 лв. минимална пенсия за стаж и възраст? Кой? Не сте Вие, господин Министър, предложиха го колегите от ИТН или от така наречените партии на промяната. Това, което ние предлагаме за 120 лв., за 100 лв. или за 50 лв. или за преизчисляване, са варианти, алтернативни на това предложение, не са кумулативни, както се говореше преди малко тук. Въобще не става въпрос за кумулация. Ние знаем, че пенсионерите, които са на минимален размер, живеят под линията на бедност и така нататък. Естественият въпрос, който възниква, е: можем ли да решим проблемите на социалното осигуряване, с бюджета на държавното обществено осигуряване? Можем ли да решим проблемите на бедността и възможността от социално изключване в България? Ако можем, тогава ще платим тази цена като общество, за която говорим в момента. Ако не можем, тогава казваме кой вариант да изберем. Ние от ДПС сме предложили този вариант – 120 лв., ние сме направили съответните разчети, но като алтернативно предложение, а не като кумулативно върху Вашите предложения, защото тогава бюджетът става

Вие предлагате 370 лв. минимална пенсия за стаж и възраст и ни поставяте в ситуация, в която да няма възможност да отхвърлим това предложение. Абсурдно е това, разбирате ли? Вие предлагате със системата за социално осигуряване да решим проблемите на бедността, да няма пенсии под линията на бедност, нещо, което не е вярно, господин Министър, защото дори и с Вашия вариант пенсиите, несвързани с трудова дейност, които са процент от социалната пенсия за старост, отново ще останат под линията на бедност – това са около 61 хиляди пенсии, така че нека да се концентрираме върху това. Ако има такова предложение за увеличаване размера на минималната пенсия за стаж и възраст, аз съм сигурен, че няма да има парламентарна група, която да не го подкрепи, и ние ще го подкрепим, разбирате ли? Въпросът обаче

Господин Адемов, абсолютно сте прав! Че минималната пенсия е политическо решение, сте прав. Аз Ви питам: ако Вие предлагате минимална пенсия, защото 120 лв. не е пенсия, а е нещо друго, а 300 лв., това означава, че всички останали неща, за които си говорим, че няма да има хора да я получават, които да бъдат под прага на бедност, нещо не се връзва. Извинявайте,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Господин Адемов, ако бяхте помислили преди 40 минути, един час, вместо да гласувате на ангро за тези 120 лв., които са помощ от ковид, сега нямаше да влезете в тази хипотеза. Защото минималната пенсия, е минимална пенсия за след 1 януари, а сто и двадесетте лева са помощ, която на 1 януари

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Колеги, не знам по какъв начин трябва да се каже, за да стане пределно ясно. Какво трябва да Ви кажа допълнително? Ние предлагаме алтернативен вариант на това, което предлага служебният кабинет. Вие сте предложили съвсем друго нещо. Вие сте предложили минималната пенсия да бъде 370 лв. – или там 369, колкото е линията на бедност. Да го повтаряме ли това, колко пъти трябва да го повторим? До края на годината ние казваме: тези 120 лв. по три месеца са 360. Те са алтернатива на предложението на служебния кабинет, защото ние твърдим… Никой не е казал, че това е осигурително плащане. Преди малко в предишното изказване, в предишните часове, когато приемахме увеличението на приходите с 200 милиона, ние заявихме ясно откъде ще дойдат тези приходи според нас. Ако не го приемате, не гласувате, Народното събрание решава. Но оттам нататък, когато има приети и допълнителни приходи, има възможност за алтернативни предложения. Когато всички искаме на всеки предложенията да бъдат приети, стигаме до тази ситуация, няма как да има друга ситуация. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Факт е, че на две гласувания парламентът прие увеличаване на приходната част в бюджета на държавното обществено осигуряване по предложението на ДПС плюс 200, или общо 256 милиона, по предложението на ГЕРБ – 300 милиона общо. Така че това са гласувания, които вече са направени. Това, което трябва да решим, е по какъв начин да бъдат предоставени те на пенсионерите. Предложението на ДПС изключва актуализацията, тоест изключва трайния и постоянен момент в повишаването на пенсиите. Да, ние сме предложили минимална пенсия от 369 или от 370 лв., но също така сме предложили и добавката от 50 лв. да продължи, тоест предложението на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ предвижда 120 лв. плюс за пенсионерите, но по един по-справедлив начин, който включва: постоянно повишаване на пенсиите с плюс 70 лв., което няма да спре на 1 януари, и добавка от 50 лв., така че увеличението да бъде от 120 лв. Защото, нека да бъдем честни, тези плюс 120 лв. имат временен характер. По-добре е хората да получават постоянно плюс 70 и плюс 50, ако залата се обедини, за месеците до Нова година. Иначе няма как и ще се стигне до абсурд, ако приемем всичко – веднъж плюс 70 лв. преизчисление на пенсиите, което се предлага от служебния кабинет, веднъж плюс 120, веднъж плюс 50 лв., предложени от нашата парламентарна група. Така че в рамките на вече приетите на две гласувания плюс 300 млн. лв., няма как да се случат всички тези неща, така че нека да приемем това, което е най-добро за пенсионерите, а то е: минимална пенсия от 370 лв., увеличение на всички пенсии с с 12,5%, което е средно 70 лв., плюс 50 лв. до края на тази година добавка антиковид. Това е най-доброто решение за пенсионерите, което сме предложили от „Изправи се БГ! Ние идваме!“. Благодаря Ви, госпожо Манолова. Реплики има ли? Заповядайте, господин Гьоков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господин Министър! Уважаема госпожо Манолова, много ми се ще да сте права,

Уважаеми колеги, господа министри! Уважаеми господин Гьоков, всъщност преизчисляването на пенсиите, което предлага служебният кабинет и трябва да бъде признато тук от тази трибуна, има траен характер. Това е първият кабинет, който предлага преизчисление на пенсиите след 2008 г.!

Това са фактите. Искате или не, това са фактите. Министър Василев е първият министър, който го предлага. Ако смятаме, че е недостатъчно и, да, ние, от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ смятаме, че е недостатъчно, към неговото предложение за увеличение с плюс 70 лв., предлагаме и 50 лв. надбавка на пенсионерите до 1 януари. Предложили сме го в този проект. Така се връзваме в Приходната част, която Вие предложихте, която беше приета от Народното събрание и която в крайна сметка трябва да съвпадне с Разходната част. Така че, съгласете се кое е по-добро за пенсионерите, а е ясно, че преизчислението има траен характер. Добавката към пенсиите е временна мярка срещу ковид.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

периода 1 октомври – 31 декември и получаване на 650 лв. за втората година от майчинството. За да не изпадаме в дежавю дебата за пенсиите, после дебат за майчинството, смятам, че е необходимо да бъде подкрепено и към това Ви призовавам, защото, говорейки си за успеха, повторението на този успех при майката всъщност е повторението на този успех от гласуването на 650 лв. Още повече че жените, които работят, се осигуряват за риск „Общо заболяване и майчинство“ и това, което трябва да получат като 650 лв. втората година, не е нито даром, нито е подарък. Затова призовавам към гласуване на това наше предложение, което искрено се надявам, че ще бъде подкрепено от залата. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за

Уважаема госпожо Председател, искам да Ви обърна внимание, че по предния текст не гласувахте нашето предложение за минималната пенсия на 269, но приемаме, че то

Да не създаваме предпоставки за атакуване на приетите текстове заради процедурно нарушение. Така че приемаме, че то влиза в предложението на Комисията. Ние ще подкрепим предложението на „БСП за България“, както и нашето предложение за повишаване на майчинството за втората година, тъй като смятаме, че бюджетът на ДОО след всички предвидени разходи може да си позволи 25 милиона за майките, които отглеждат деца до двегодишна възраст. Става дума за 30 000 майки, за 30 000 семейства, за които тази помощ, особено в условията на ковид е важна, така че, след като гласувахме плюс 300 милиона приходна част в бюджета на държавното обществено осигуряване, от тях 25 милиона за жените, за работещите жени, тъй като това са осигурените майки, за работещите жени, които отглеждат своите деца, е просто не жест, а е дължимо действие от българския парламент. Така че ние ще

Параграф 11 по вносител. Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители.

Получени трансфери от централния/държавния бюджет” числото „6 453 255,2” се заменя с числото „6 597 855,2”.

7. На ред „1.1. Пенсии” числото „12 758 941,8” се заменя с числото „13 003 541,8”.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Деляна Пешева Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11: „§ 11. Приложение № 5 към чл. 17 се изменя така:“

Не виждам. Закривам дебата. Подлагам на гласуване предложението на Десислава Атанасова и група народни представители. Гласували

Създава се нова ал. 2 към § 6: „Към пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер

се заменят с думите „февруари, март и септември, а за месеците октомври, ноември и декември се изплаща допълнителна сума от 100 лв.“.“ 2. Точка 2 се изменя така: „2. § 7 се изменя така: „(1) За периода от 1 януари до 30 септември 2021 г. не се прилага ограничението по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. (2) За периода от 1 януари до 30 септември 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях е 1440 лв. лв. (3) За периода от 1 януари до 30 септември 2021 г. добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване се изчислява от ограничения по т. 2 размер“.“

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министри! Колеги, искам да прочета много ясно предложението, което правим по този параграф: „Към пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, на всеки пенсионер за месеците октомври, ноември и декември 2021 г. се изплаща допълнителна сума в размер на 120 лв.“ Защо предлагаме тези прословути 120 лв., които предизвикаха такава огромна дискусия? Защото ние смятаме, че всички български пенсионери са равни пред кризата независимо от техния доход. Ние предлагаме хоризонтално увеличение със 120 лв. на предложението като алтернатива на предложението на Министерския съвет – на служебния кабинет. Никога не сме казвали, че предлагаме тези 120 лв. като кумулативно на направени предложения между първо и второ четене. Тоест предложението, което правим, е много ясно: алтернативно предложение на това, което прави служебният кабинет. Вместо него ние предлагаме тези 120 лв. Тези 120 лв. са за покриване на разходите през най-тежките зимни месеци на всички български пенсионери независимо от техните доходи – те са равни пред кризата, пак повтарям, това е много важно. Господин Ананиев каза да гледам натам. Това не е толкова важно къде гледам – важното е какво казвам, а това, което казвам, очакват всички български пенсионери. Разбирате ли? Пак повтарям: предложението, което правим, е алтернативно на предложението на служебния кабинет. То няма нищо общо с междувременно направените предложения между първо и второ четене, които правят кумулацията невъзможна за приложение. Това, което ние сме направили като разчети, ние смятаме, че тези 200 милиона, които допълнително Ви предлагаме в приходната част, многократно сме заявили нашите аргументи, са достатъчни, за да може да се реализира тази подкрепа от 120 лв. Воля е на Народното събрание да реши. Нашата молба е да подкрепим българските пенсионери, за да могат да изкарат нормално зимата. А що се отнася до стратегически политики, до това как трябва да се промени пенсионната система, аз никога не съм казвал, че предложението на служебния кабинет е някаква реформа. Нищо подобно! Аз съм бил свидетел тук в тази зала на предизборни бюджети, които са свързани с местни избори, на предизборни бюджети, които са свързани с парламентарни избори, в случая предсрочни парламентарни избори дори, но никога не съм виждал предизборни бюджети, свързани с президентската надпревара. (Ръкопляскания от ДПС и ГЕРБ-СДС.) Затова, колеги, молбата ми е, това не е социална подкрепа, това не е социално подпомагане, това не е подкрепа, която зависи от осигурителния принос. Това е подкрепа за българските пенсионери, за да могат да изкарат зимата. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, господин с цялото ми уважение, Вие днес няколко пъти се опитахте да обясните, че всъщност опозицията е тази, която прави предложения, алтернативни на това, което е внесено от Министерския съвет. Така е ГЕРБ, така сте Вие, така е БСП!

съвет. Защо, господин Адемов? Защото всъщност никога, поне откакто съм в тази зала и съм имал възможност да гласувам бюджети, до този момент предложения на опозицията не са се приемали. Те са алтернативи на това, което Министерският съвет обикновено внася, но това е, защото обикновено има министър на финансите, който носи отговорност как ще изпълни тези средства. Съответно той е договорил с мнозинството в парламента мерките и финансовите разчети, така че да бъде сигурен, че самият той, носейки отговорност, после ще изпълни това, което ще приеме тази зала. В момента сме свидетели на това, че нито има ясно мнозинство, всеки е предложил някакви страхотни мерки в предизборна кампания – парламентарна, президентска. Това, което се случва, е безотговорно. Благодаря и на тези партии, които обещаваха някаква промяна и които говориха за това, че те ще оправят парламентаризма и ще направят така, че държавата да бъде по-добре. ние отиваме по-скоро към много сериозни финансови проблеми за в бъдеще. Това е истината!

защо става така? Господин Ненков започна разговора защо се получи така? Защото може би това е един от малкото парламенти в света, а може би

Уважаеми господин Адемов, направихме работна група. В работната група,

Господин Каримански, моля Ви за реплика към господин Хамид. (Шум Това, че Вие сте били против, означава само едно, че сте гласували против, а ние всички останали сме гласували за и затова работната група го прие това нещо. Да, точно така. Тук се решава и щом тук се решава, е много важно за всички наши избиратели – Вашите, на ДПС, на БСП и на дясната страна, да знаят,

Когато са в работната група, по един начин се държат, гласуват по един начин, в Комисия гласуват по един начин, а тук точно по различен. (Шум и реплики от

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, благодаря за репликите. Започвам отзад напред. Господин Каримански, добре дошъл в българския парламент!

Това се опитваме да направим. Оттам нататък това, което е било прието в Бюджетната комисия, или в която ѝ да е комисия, в никакъв случай не означава, че трябва задължително да бъде прието. Иначе ще бъде безсмислено разглеждането на второ четене в пленарната зала. Оттам нататък, господин Ненков, господин Хамид, това, което Вие казвате, е изключително важно. Защо? Не защото е под формата на реплика, а защото цялата бюджетна процедура е обърната с хастара навън. Знаете ли защо? Защото, когато се пристъпва към актуализация на бюджета, когато се пристъпва към приемане на бюджет, на бюджетна процедура, първо се търси мнозинство, което да подкрепи предложените промени, а не обратното. Защото, ако няма политическо мнозинство, което да подкрепи предложените промени, няма кой да поеме отговорността. Отговорността се размива, каквато е ситуацията в момента. Оттам нататък, ако искаме да излезем от тази сложна ситуация, защото действително се намираме в сложна ситуация – този бюджет може ли да работи по начина, по който е приет, или не може, това са въпросите, които остават до края на този бюджет. Но пак повтарям, без политическо мнозинство, без поемането на отговорност, защото служебният кабинет добре е, че поема отговорност, но нека тази отговорност да бъде в рамките на антикризисните мерки, на антикризисните мерки, свързани с ковид. Оттам нататък служебният кабинет в никакъв случай не може да променя политики, и то дългосрочни, които са свързани с допълнителни разходи.

Ако тези 120 лв. ще се изплащат всеки месец, тогава необходимите допълнителни приходи не са 246 милиона, както е Вашето предложение, а 738 милиона. Затова питам технически въпрос: дали приходите са сбъркани, или текстовете за 120 лв. са сбъркани?

що се отнася до бюджетната процедура, както казах и в началото, ако са били вземани решения в кабинети, договаряни в други кабинети, и парламентът просто е удрял щампата, според мен това е неправилен начин на правене на политика. Аз поне не го разбирам така. Ролята на финансовия министър, както я приемам и както се опитвам в момента да я защитавам, е да подава информацията, както Ви я подадох преди малко – това предложение струва толкова, другото струва толкова, третото струва толкова, и парламентът да реши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

тези 503 милиона, които са в плюс към бюджета на държавното обществено осигурява, които предлагате Вие. От тях много добре знаете, че 399 милиона са от изпълнението – 230 милиона на приходите от осигурителните вноски, плюс трансфер от държавния бюджет. Освен тях има и още допълнително 104 милиона, които са за петдесетте лева за месец септември. Това оформя Вашето предложение от 503 милиона. Дотук наясно ли сме, или трябва да обяснявам още?! от ДПС.) Оттам нататък, уважаеми колеги, ние предлагаме допълнително 200 милиона. Аргументирахме се многократно колко стават. Стават 703 милиона! Вероятно е да сме сбъркали с някой друг милион, но си има експерти за това, които да кажат точно какво ще бъде разпределението. Така че от всички въпроси, които Вие задавате, сега аз да Ви задам един контравъпрос, господин Министър: Вие

и реплики.) Господин Василев, не съм Ви дала думата! Господин Иванов, искахте за становище от парламентарна група – заповядайте.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 при положение че, изготвяйки бюджета и всички предложения на парламентарните групи, както казаха и колегите от ДПС, така беше и предложението на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, нашето предложение не не допълва това на Министерския съвет, а беше предложено за определен период от време и разчетите, които ние сме направили с нашите експерти, са допълнение на тези средства, които вече бяхте предвидили в бюджета на ДОО. Така че е нормално за тези три месеца, както Вие казахте, сумата да е по-голяма, но увеличението, което ние предлагахме в срок от тези три месеца, е тази разлика. Не е изцяло. Обърнахме конституционната процедура и Конституцията на България за пореден път, в който виждаме, че член на Министерския съвет задава въпроси към Народното събрание, в което може би няма нищо лошо, но трябва да направим едно важно уточнение.

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, много лоши са навиците в Народното събрание и винаги министърът на финансите е този, който е взимал решение, който е диктувал правилата и който е казвал на мнозинството какво да прави както в Бюджетната комисия, така и в Народното събрание. За първи път сме свидетели министър на финансите, който участва в дебата, който иска да говори, който ни дава цифрите и ни остава да решаваме. Един от първите си уроци в политиката съм получила от господин Цонев, когато в една от първите бюджетни комисии, той каза на друг колега, но съм го взела: „Момче, БАН е отсреща, тук е Народното събрание“ – затова, че тук се взимат политически решения. Политическите решения се взимат тогава, когато има мнозинство и когато има кабинет. Дори и един министър на финансите да не е съгласен с кабинета си, той е този, който може да реши. Един министър на финансите може да реши това и като служебен министър на финансите. Никой президент не може да го накара да остане повече от деня, в който той реши. Тук имате такъв министър на финансите, който, както се вижда, има гръбнак. Така че, господин Министър, сложна е ситуацията. Само да кажа от името на парламентарната група, че ние в рамките на нашите предложения сме дали в две части първата част, която да бъде 370 лв., и втората да е добавка като част от това, че тази добавка ще изчезне в момента, в който ние направим реформата след 1 януари с преизчисляването на пенсиите. Защото, както Вие казахте, никой не може да си позволи да премахне една добавка, която е дадена и където има навик. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Времето Ви, госпожо Капон. Благодаря Ви. Други за отношение? За изказвания? Заповядайте, господин Василев. Към господин Адемов. В Бюджетната комисия, в това число и на експертите на ДПС, бяха представени основните параметри на Консолидираната фискална програма за 2021 – 2022 – 2023 г. Там ясно се вижда, че предложеното увеличение, което включва 1 млрд. 800 млн. лв. за пенсионерите, плюс включва 900 млн. лв. допълнително за Агенция „Пътна инфраструктура“, така че да се премахне порочната практика да се раздават пари с ПМС-та, а да са напълно финансирани всички ремонти на инфраструктурата. добавката, която е за бедност, до линията на бедността, която от 1 януари догодина става 413 лв., а от 1 януари 2023 г. мисля, че се вдига на 450 лв., също е включена в тази програма. Дефицитът пада на 3%. Тази година, както Вие сте гласували, по текущия закон е 3,9, с предложената актуализация пада на 3,6. Догодина, като платим за пенсиите, платим за пътищата, заложим 3 млрд. лв. разходи за COVID, ако се налагат, заложим 3 млрд. 300 млн. лв. за допълнителни политики, които правителството догодина може да провежда, падаме на 3% дефицит. И всичко това е показано в Бюджетната комисия с много ясни разчети от правителството. Така че бюджетът може да си позволи това увеличение и то да не е еднократно до края на годината, а да бъде заложено и в следващите години.

Благодаря, госпожо Председател. Аз ще взема отношение към предложението на колегите от ДПС. Те много настояваха, това, между другото, настояваха и колегите от ГЕРБ , които имаха сходно предложение, че мярката е стриктно временна и че изрично никой не трябва да бъде заблуждаван, че се планират тези пари да продължат да бъдат получавани от българските пенсионери след изтичане на екстрената ситуация, когато и да е това. Надявам се, правилно съм разбрал аргументите... Добре, но очевидно философията е, когато спре да има епидемична обстановка, да спрат да се плащат тези допълнителни средства към българските пенсионери. Понеже е до края на годината и е временно, най-временното нещо е еднократното. Аз не мога да разбера и ще моля някой да ми го разясни: защо се налага да се извършват три плащания по 120 лв., а не на 1 октомври всеки да получи 360 лв. и с това да се приключи? да се приключи! Честно и ясно – на 1 октомври едно плащане от 360 лв. и да се приключи с въпроса. И те да знаят, че на 1 ноември няма да получат нищо и на 1 декември също няма да получат нищо да е ясно! Да, на 12-и, добре на 12 ноември, ако искате, може на 7-ми, там за изборите. Добре, това е първото. Второто, тъй като също така колегите от ДПС твърдят, че имат много добре направени разчети, аз, за да мога да формирам своето мнение по това предложение и как ще гласувам, ми е изключително важно да зная следното: да вземем човек на минимална пенсия при сегашното статукво, преди още да е влязло в сила това, което гласуваме днес днес – минимална пенсия 300 лв. Вашето предложение я праща на 420 лв. до края на годината – три пъти по 420, вместо по 300 за октомври, ноември и декември. Само да направя една малка корекция – октомври в България все още не е зимен месец, но това е друга тема. Не, не зависи. Има астрономия по въпроса. Ако ние вече гласувахме на второ четене минималната пенсия да стане 370 лв., лв., ще има хора, които най-малко получават 370 лв. Сега Вашето предложение е те да получават за октомври, ноември и декември по 490 лв. ли е, или пак по 420, тоест за тях ще е само 50% отгоре? Моля да ми го разясните това, за да знам как да си формирам отношението. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Ганев. Реплики? Не виждам. Господин Цонев, искахте думата за изказване – заповядайте.

Голяма част от изказването ми е предназначено за Вас, защото все нещо не Ви става ясно. Вижте, има дългосрочни политики, има и антикризисни политики и с това ние не откриваме топлата вода. Президентът, който е излъчил това правителство, апелира към българския парламент да приеме актуализация на бюджета, защото не ще правим дългосрочни политики с този бюджет, а за да посрещнем кризата, тъй като може да се наложи да няма нормално правителство. Е, наложи се. И ние откликнахме на тези молби, по-късно станаха заплахи – противоконституционни, че няма да се връчи третият мандат, докато не приемем бюджета. Основната идея, която вложи президентът, ако съм сбъркал и не съм разбрал правилно, поправете ме, основната идея, която служебният кабинет лансира като мотивация да се прави актуализация, макар че ние предупреждавахме и давахме техники как може да стане посрещането на кризата без актуализация, защото има пари, има и механизми как да се посрещне, но понеже бяха страшни воплите за актуализация и ние всички заедно решихме да откликнем. Правим актуализация на антикризисните мерки, не на дългосрочни програми и политики! Антикризисна мярка е да дадем на пенсионерите определени пари за месеците, в които няма да има парламент, и Вие ще отговаряте за това. Правим го 50, 70, 100, 120, кой както е намерил като приходоизточници. Ние Ви казахме, че нашето предложение е на база на Вашето, не е... И с това отговарям на господин Ганев лв. е минималната пенсия тук, не е 370 – 370 е на база на предложение, което, ако се приеме, ще стане 370. Доктор Адемов Ви каза десет пъти, че е на база на предложената от служебния кабинет актуализация. На тази база са тези 120 лв. Сега дали ще се платят наведнъж – няма никакво значение. Всъщност има, господин Ганев, и значението е следното: приходите в бюджета са с месечен цикъл и е добре разплащанията да са също с месечен, за да няма наведнъж 360 и после два месеца – нищо. Пак Пак да повторя, антикризисна мярка е 120 лв. на всеки пенсионер. Защо на всеки? А не според дохода, както предлагате тази актуализация или преизчисляване, или както и да го наричаме, вместо 1,25 и 1,35? Защото и този, който взема 700 лв. пенсия, и онзи, който взема 340 лв. – има криза, еднаква за всички. Това са антиковид мерки както за бизнеса, за всички сектори, ще видим утре как – на всички сектори ще се даде справедливо според възможностите на фиска, дори според леко напрегнатите възможности на фиска. Дори с риск да отидем малко повече в дефицит тази година, можем да си го позволим за догодина ще го коригираме. Целият въпрос се свежда до това да не приемаме, колеги, и аз гласувах, и нашата група гласува против коефициента 1,35. Това го направихме, защото тези неща трябва да стават тези неща трябва да стават с антикризисни мерки, а не с политика, която засяга следващите бюджети, която ще засегне едно мнозинство, което ще поеме отговорност. Затова нашето предложение, когато приключим с приемането на този бюджет, преди влизането в сила, е ние да се възползваме от Решение № 4 на Конституционния съд, което ни дава право да се върнем към третото гласуване на параграфа относно приходите, което да бъде съобразено с приетите вече предложения за разходи. Тук отварям една скоба – винаги съм предлагал чл. 1 на всички бюджети да се приема последно, така да бъде уреден в Закона за публичните финанси, защото, когато приемеш чл. 1 и приходите, ти обезсмисляш абсолютно целия дебат оттам нататък. Всичко, което се предлага, то не е осигурено с гласуване на приходите, ти си приел на две четения приходите и с две гласувания. Затова Конституционният съд реши, че точно по този въпрос може да има и трето гласуване. Затова предлагам в изказването си сега, после ще го направя като процедура, когато приключим със Закона, преди параграфа, който казва кога влиза в сила, да прекъснем заседанието, да се преизчисли после по приетите разходи колко трябва да бъдат приходите и § 1 да бъде прегласуван утре сутринта, за да бъде в хармония целият Законопроект за бюджета на ДОО. И като го преизчисляваме и като гледаме, да имаме предвид, че всички мерки, които касаят преизчисляване или дългосрочни политики, трябва да влязат в сила от 1 януари 2022 г. В този бюджет да влязат в сила. А мерките, които са еднократни,

Днес, при приемането на бюджета, наистина е хубав ден, защото падат всякакви скрити маски. Беше ден на откровението от страна на ДПС. От една страна, господин Цонев си призна, че има мнозинство на партиите на статуквото и те са се „сгодили“, както той се изрази. От друга страна, господин Адемов каза, че няма никакво значение какво решават експертите в Бюджетната комисия, защото решенията били политически...

Ако има някакъв проблем, това е, че БСП участват активно в цялата тази постановка. Така че наистина тук спрете да говорите, че няма мнозинство в този парламент, след като оттук нататък имате достатъчно депутати да наложите един неизпълним бюджет на правителство, което не харесвате, за да твърдите после, че не се справя, или на всяко следващо правителство. Имате възможност за реплика. Благодаря Ви, господин Йорданов. Реплики? Заповядайте, господин Цонев – първа реплика. Господин Биков, Вие за реплика ли сте? Добре. Госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Йорданов, понеже ме погледнахте и затова вземам реплика, за да изпълня Вашето очакване. Мнозинство няма, ние сме в опозиция и Вие сте в опозиция даже, така поне обявихте. Просто опозицията в този парламент има повече депутати, отколкото управляващите, които и да са те. Няма управляващи. И затова ние Ви предупредихме още миналата седмица какво ще се случи. За да ме разберете, ще Ви дам пример. Господин Василев и господин Радев, като едни малки деца искаха да проверят какво ще стане, ако бръкнат в контакта с една тел. И стана това, което става – удря ги токът. Сега ние сме едни статични наблюдатели на този процес, в който те се чудят какво да направят. И затова никога служебно правителство не е вкарвало актуализация. Ако бяха казали тук: искаме да продължим тези и тези мерки, които са заложени така или иначе в бюджета, знаем, че на бюджета разходната му част е 47%, изпълнена до средата на годината, значи има още 53%. С две думи, има пари. Но ние искаме да продължим тези и тези мерки. Ако бяха дошли в различните парламентарни групи да им обяснят какво е тяхното отношение, тогава нямаше да стоим сега и да гледаме и Вие да се чудите кой е опозиция и кой е управляващ, при положение че, пак казвам, Вие сами обявихте, че Вие сте опозиция. Как пък като опозиция сега подкрепяте служебното правителство? Това също е парадоксална ситуация. Опозицията обикновено не гласува доверие на правителството и ние не гласуваме доверие на това служебно правителство. Затова ние сме направили нашите предложения, които са алтернативни на предложението на служебното правителство, защитаваме ги от трибуната и гласуваме за тях. Аз не виждам нещо учудващо в тази ситуация? Това, че нашите предложения минават, е вече проблем

Председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Уважаеми господин Йорданов, най ми е лесно да Ви отговоря, че, когато се гледа бюджетът и когато става въпрос за социални плащания, най-логично е да има мнозинства от политически партии, които са съпричастни към определен проблем. Само че аз съзнателно този път не искам да избягам от обвинението. Ще Ви кажа защо – годеж, брак, Вие заедно ли сте, как сте? Защото шест месеца слушаме отдясно тези заклинания: ние сега отиваме на избори, няма да правим с тях, те ще бъдат в ъгъла, те са лошите, те са такива – и ние стоим и казваме: ами да, те не искат с нас, няма да правят. Кой Ви упълномощи Вас, тези партии там, които нямат и 121 депутати, да определяте кой с кого какво ще прави? Не е ли редно, ако страната има нужда от реформи, ако страната има нужда да направи нещо, това да се постави на всички, които народът е изпратил в този парламент? Който иска да прави тези реформи, се подписва и участва, който не иска – опозиция. Партиите без ДПС, без БСП, после видяхме, че не става с три партии, хайде БСП да дойдат, нали? И Вие очаквате да продължим да стоим като наказани в ъгъла и да казваме: да, да, ние не сме се сгодили – ние така, не. Да Ви кажа ли ние какво ще правим, за да няма нещо неясно, каквото искате говорете. В следващия парламент ще правим това, за което сме пратени тук – България да има правителство, който не може да го направи, няма да го направи, който може ще го направи. Партии на статуквото и на промяната, тази песен се изпя. Видяхме, ако искате, продължете да си я пеете. Ние няма да я пеем! Ще направим правителство, ако имаме достатъчно представителство на база на реформи, на база на истинска програма, онова, от което има нужда страната. Този ще участва, онзи няма да участва. Кой Ви упълномощи кой ще участва и кой няма да участва?

Госпожо Председател, уважаеми колеги, репликата ми е, разбира се, че е към господин Йорданов. Господин Йорданов, Вие за цялото това време нямаше как да не разберете, че тези хора го правят, защото сме тръгнали към контакт, те се опитват да ни пазят и трябваше това да е ясно вече. При всички положения те ни охраняват от собствената ни лудост. При всички положения тези хора гласуват по този начин, защото, както каза преди малко уважаемият господин Биков в предното си изказване, сме ги наричали мафиотска организация, затова сега те ни възпитават. Те са наши възпитателки и възпитатели. Ние сме малки деца и по тази причина сме дошли тук, за да бъдем възпитани и обучени как да се въртим, като риба мряна така, както е удобно, а не за това, за което са ни изпратили. Ами този брак е нормален. Ето, дори господин Цонев се възмути за това, че те не диктуват дневния ред, защото, видите ли, нямат първото място, за да правят с мандат някакъв си кабинет. И следващия път ще си го направят. И няма повече да стоят в ъгъла и да подсмърчат и да отговарят на въпроса дали Делян Пеевски е управлявал случайно с Бойко Борисов? Няма да отговарят на този въпрос! И аз също ги подкрепям. Няма нужда да отговарят на този въпрос. Всички знаем отговора.

Радвам се, че това е така, и хубаво е, че всички разбраха, че в следващия парламент – независимо какво е разположението на силите, вече има една коалиция между ГЕРБ и ДПС, брутална. Това са две партии, които са токсични според българското общество, и тук ще бъде изключително интересна позицията на БСП – дали ще се залепи до тези две партии, за да направите кабинет? Иначе вече малко мнозинство има – такова, каквото има последните десет години.

Уважаема госпожо водещ Събранието, мисля, че трябва да се спазва известен ред в Народното събрание и когато е засегната парламентарна група, да се дава ред. Искам да кажа и на Вас понеже и Вие сте от това мнозинство, което в момента се опитва да направи нещо: БСП е прикачена към българските граждани, тя защитава интереса на българските пенсионери

гласува и за предложенията на ИТН, и на госпожа Манолова със същия устрем, за да могат тези хора да изкарат зимата. И не ни прикачвайте – сватбите са си за Вас по кюшетата, с бележки и така нататък. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВИКТОРИЯ Господин Димитров, много съжалявам, но министърът искаше думата още преди господин Йорданов. Заповядайте. Господин Биков, съжалявам, ако мислите, че ние сме решили да вкарваме – какво беше, тел в контакта. Мога да Ви уверя, че това е най-далечното нещо, което въобще даже не ни е минало през ума. Това, което ние предложихме, преди още да е ясно дали ще има формирано правителство, и имаше всички изгледи да има формирано правителство, ние тази актуализация я внесохме преди да е ясно дали въобще ще има формирано правителство и се надявахме такова да има, с идеята да го улесним в процеса да подготви страната за една много тежка настъпваща зима, серия от кризи. Има допълнителни приходи за щастие. Без санкции на парламента няма как парите от тези приходи да стигнат до лекарите, да стигнат до пенсионерите, което обсъждаме днес и да стигнат до бизнеса за подкрепа. Тази актуализация има една-единствена цел: парите, които имаме в хазната, да стигнат до хората, за да може те да посрещнат кризата по-лесно и аз наистина недоумявам и дълбоко съжалявам, че Вие гледате на това като на някакъв футболен мач с агитки. Това не трябва да е футболен мач с агитки! Хората са Ви изпратили тук, според мен – поне аз, когато гласувах, аз съм изпратил моя депутат тук с една-единствена цел: да се грижи за България и да се грижи за доброто на всички хора в България. Не да бърка в контакта с тел, не да се мерим кой е по-умен и кой е по-хитър, и кой ще направи по-заядлива ремарка тук от трибуната. И ако наистина всичко това, което се каза, че всички в тази зала ги е грижа за българските пенсионери, ще Ви помоля преди да се разпусне това заседание, да ни кажете по кой от трите начина, които са взаимоизключващи се, да се погрижим за тях?

ситуация на процедура, в която гледаме бюджета, нека не взема участие след всеки депутат и да ни казва какво да правим, защо сме изпратени, кой ни е изпратил, с какви поръчки са ни натоварили нашите избиратели. Ние знаем това, господин Василев, а Вашата работа е да слушате народните представители, да си записвате поръченията, които на нас са ни изпратени от избирателите, а ние ги възлагаме на Вас, и да ги изпълнявате, ако продължаваме така, повярвайте ми, няма да свършим може би до края на денонощието. Така че нека министърът да взема отношение, но по бюджета, а не по бъдещия политически проект, който вероятно се опитва вече да използва от тази трибуна. Благодаря Ви. Каква процедура, господин Делчев? Процедура по начина на водене. Заповядайте. Господин Димитров не може да вземе думата от Вас всички. Моята процедура е много кратка, господин Димитров, след това подът е Ваш. Госпожо Председателстващ, моля Ви се, прекъсвайте депутати, когато излизат на трибуната, без да имат отговор на зададен преди това от министъра въпрос. Министърът зададе въпрос господин Свиленски нямаше отговор и затова излезе и наговори куп безумици, които не сме длъжни да ги слушаме. Благодаря Ви.

много хора казаха, че защитавали интереса на българските пенсионери. Ама, чакайте сега да си кажем истината днес! Имаше три различни предложения, които са взаимно изключващи се. Имаше шанс днес да бъде гласувана актуализация на пенсиите, тоест българските пенсионери всеки месец, всяка година да получават по-висока пенсия. Имаше такова предложение. И много любопитно е, че партии, които казват, че от години искат актуализация на пенсиите, днес провалиха актуализацията на пенсиите. Подкрепиха едно предложение, което е за три месеца – за 90 дни. Ще го наричаме 90-дневното предложение. Три месеца да получават хората пенсии – допълнение към пенсиите. А интересът на българските пенсионери беше да има преизчисляване, да има повишаване на универсалния коефициент 1,35, затова над 2 милиона български пенсионери всеки месец, не само за два месеца напред, да получават по-високи пенсии. Това, уважаеми колеги, Вие го провалихте и специално искам да обясня на колегата от БСП, който твърди, че това не било така. Чухте какво каза Вашият колега от ДПС. Той каза: „това, което ние предлагаме, изключва предложенията на правителството“. Това Ви каза човекът от ДПС и Вие отивате и му гласувате предложението. Той ясно го обяснява: или моето, или другото и Вие избрахте неговото, Вие избрахте предложението на ДПС и ГЕРБ. (Шум и реплики.) Това избрахте, с което на практика спирате актуализацията на пенсиите и възможността българските пенсионери всеки месец да получават повече пари. Въпросът да бъде трайно решен! решен! Вижте какво се получи накрая. ГЕРБ въведоха онзи подход да се дават, когато някой реши, по 50 лв. на месец – когато някой реши. Вие, вместо да уредим въпроса трайно завинаги за хората, избрахте техния подход. Вие избрахте техния подход, залепихте се за техния подход. Питам се сега дали българските пенсионери ще бъдат доволни? Ми няма да са доволни, колеги. Хората не искат да им се подхвърля нещо. Те искат трайно решение за всеки ден, защото ситуацията месец януари няма да е по-различна от този месец Ситуацията месец февруари няма да е много по-различна. Затова, ако все още има шанс, защото има приети на гласуване три противоречащи си предложения, моят съвет към Вас е, ако все още има шанс да приемам актуализацията като трайно решение, като преизчисляване на пенсиите, това да приемем. (Шум и реплики.) Това е нещото, от което хората ще бъдат благодарни. Иначе, ако си харесвате подхода на ГЕРБ

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Димитров, имам усещането, че днес не сте бил в залата като че ли? Дотук Вашата парламентарна група, тази на „Има такъв народ“ и тази „Изправи се БГ! Ние идваме!“ гласуваха против 120 лв. за българските пенсионери, против 100 лв. на българските пенсионери за предстоящите три месеца, а всички останали групи гласувахме за индексацията на пенсиите с коефициент 1,35.

че българското правителство от месец август 2020 г. подпомага българските пенсионери с 50 лв. всеки месец? Защото и това чувахме. Чувахме, че купуваме гласове, че тези средства са предизборни. Сега крещяхте, че сме се сгодили, че това е брак, че осигурихме на българските пенсионери по 120 лв. или по 100 лв. съгласно нашето предложение на ГЕРБ. За толкова време, за колкото имат нужда хората да посрещнат кризата. Както виждате, господа репликиращи от залата, тази мярка очевидно, първо, е работеща, второ, одобрявана, след като и служебното правителство продължи да я изпълнява. В този смисъл, господин Димитров, аз мисля, че партиите, които гласуваха за подкрепа на българските пенсионери, са единствените разумни в тази зала. Благодаря за вниманието. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Нека малко да намалим напрежението. Уважаеми господин Димитров, в Преходните и заключителните разпоредби ще бъде гласувано и се надявам, че – Вашата парламентарна група ще го подкрепи и там, от 1,2 ще стане на 1,35 коефициентът за преизчисляване на пенсиите. Така че недейте да казвате неща, които тепърва ще се случат и предстоят. Що се отнася до нашето гласуване за 120 лв. Естествено, че ще го подкрепим. Има ли в момента някой в тази зала или извън нея, който да не е убеден, че българските пенсионери едвам свързват двата края – няма такъв. Освен това в целия Европейския съюз мерките са целеви и временни. Когато ние тръгнахме да правим актуализацията на бюджета, не беше ли идеята да се актуализира бюджетът, защото идва тежка ковид криза, евентуално мигрантска криза и има тежка ситуация вътре в страната. Това беше смисълът на актуализацията на бюджета. Какво лошо се случи днеска в залата? Съжалявам, господин Министър, но някой да казва, че е магьосник и е намерил 2 милиарда, недейте по този начин да говорите в българския парламент. Освен това всички сме убедени, че има възможност за много повече пари от тези 2 милиарда. Не е смисълът сега в залата да ги коментираме всичките тези неща, но Вие сте човекът, който най добре го знаете това нещо. Мисля, че парламентът направи добра крачка напред – веднъж да има помощ към българските пенсионери, която е толкова необходима, и, втори път, надявам се след малко да има точно това преизчисляване, което е необходимо. Парите, Вие знаете, че ги има. Затова не са взаимоизключващи се, защото едното е три месеца помощи във връзка с предстоящата зима и ковид кризата, а другото е една по-постоянна мярка, която е необходима, която БСП се бори в продължение на години това да се случи. Радваме се, че днес това стана. Благодаря Ви, колеги, че направихме тази крачка напред. Господин Димитров, някак си три джакпота накуп се оказаха в казиното днеска при гласуванията. Така че въпросът е кой от тях ще изплатим и кой от тях е реалистичен? Това, което току-що Ви казаха от ГЕРБ, е чистата истина. Те веднъж са направили така, че да отпадне предложението за актуализацията,

Госпожо Председател, господин Министър, дами и господа! Представете си колко нелепа ситуация би бил някой, който казва с години: искам актуализация на пенсиите на всяка цена и тук парламентът не го прави. Сега има актуализация на пенсиите и той не гласува актуализацията на пенсиите, а гласува временна мярка – няколко месеца да има плащания към пенсионерите. За това става въпрос, колеги, че Вие сте на път да провалите актуализацията на пенсиите. За това нашите родители, възрастните хора всеки един месец да получават увеличение. Всеки един месец да получават по-висока пенсия. Защото не сте слушали, каза Ви го тук Хасан Адемов.

дават на пенсионерите, когато решат по нещо. Това справедливо ли е? Честно ли е? Нали искахме актуализация в смисъл преизчисляване и хората да получават всеки месец повече пари и който повече е работил, той да получава, и който има повече стаж, той да получава още повече. Защото това го проваляте сега? Защото Вие го проваляте и го провалихте. Това беше нещо, което днес можеше да се случи, а Вие го искате от 10 години – 10 години го искате, сега трябваше да стане и Вие отидохте и подкрепихте ГЕРБ и ДПС. Сега беше шансът да стане. Беше напът да стане. Беше предложено от служебния кабинет и Вие сте напът да го провалите. Затова, колеги, ако още има все пак малък шанс, изберете системното, изберете пенсиите да бъдат по-високи всеки месец, всяка година. Не се хващайте на това, което Ви дават ГЕРБ и ДПС за два месеца, за три месеца. Хората искат сигурност, искат с години напред да получават по-високи пенсии. (Шум и реплики.) Не им стига обещание за два-три месеца. От това няма смисъл. В Преходни и заключителни разпоредби изберете истинското преизчисляване на пенсиите, така че нашите родители да получават по-високи доходи всеки месец. Благодаря Ви. Ви, господин Димитров. Вие не знаете ли какво сте гласували? Първи член, втори член, 100 лв., 120 лв., 1,35 коефициент. Това не го ли знаете? БСП е подкрепила и 1,35 ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Когато имаше 139 на 106 бе, госпожо Манолова. Ето тогава, когато Вие не гласувахте и след това излязохте тук да кажете, че го подкрепяте, ама късно, тогава, госпожо Манолова – 106

БСП е последователна и в преизчисляването и сега ще имате възможност да ни подкрепите с преизчисляването, ако толкова много сте се загрижили за българските пенсионери. Само че с лъжи от тази трибуна няма да стане. С лъжи и със спекулации и с лицемерие от тази трибуна няма да стане.

а не на Мая Манолова. (Шум и реплики.) Съжалявам, БСП пет години обяснява на майките, че майчинството трябва да стане 650 лв., но Вие това не го разбрахте и сега си го написахте. Излезте, подкрепете БСП за преизчисляването,

Как се опропастява една идея? Ами като подкрепиш три неща, които заедно не могат да станат. В крайна сметка няма актуализация на пенсиите, няма преизчисляване – това направихте Вие. Подкрепихте едновременно три неща, които заедно не могат да се изпълнят. Ако бяхте слушали, ето го тук господин Адемов, той Ви обясни, че са несъвместими, абсолютно несъвместими и ГЕРБ Ви казаха същото. ГЕРБ Ви казаха честно, че те актуализация и преизчисляване не искат. Те такова нещо не искат. Затова са си внесли другото предложение. Обаче Вие подкрепихте и трите. И като ги подкрепяте и трите, накрая няма преизчисляване, няма актуализация на пенсиите. Тоест нещо, за което Вие твърдите, че се борите последните 10 години, днес за нищо го провалихте. Затова става въпрос, може би все пак има още един шанс на края на този бюджет. Така че Ви призовавам да бъдем разумни. Колеги, искате ли да спрем вече с тези лични обяснения и процедури по начина на водене, защото очевидно, че нито процедурата е по начина на водене, нито личните Ви обяснения са лични обяснения. Дайте да не се надлъгваме вече.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Очевидно залата се нуждае от някои пояснения, защото нито господин Свиленски, нито госпожа Атанасова са разбрали какво е гласувано до този момент. Така че нека да уточним – до този момент бяха направени промени в приходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване, плюс 200 млн. лв.

тези плюс 200 млн. лв., или общо 720 млн. лв., предстои да се гласува сега. Така че, господин Свиленски, Вие не сте гласували плюс 120 лв. за пенсионерите, нито сте ги внесли, нито сте ги гласували. Това, което беше гласувано до този момент, е приходната част на този бюджет. Сега предстои да се гласуват предложенията на ДПС за плюс 120 лв., на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ за плюс 50 лв. до края на годината, защото нашето предложение за плюс 70 лв. към минималната пенсия вече беше гласувано, тоест БСП не сте направили нито едно предложение до този момент, което да е гласувано. Беше подкрепено предложението ни за минимална пенсия от 370 лв., тоест плюс 70 лв., и сега ще се гласува предложението ни пенсионерите да получават и плюс 50 лв. до края на тази година. Важното е друго. Сега Сега трябва да се вземе решение – мисля, че разумните хора и от ДПС го разбират, и от другите парламентарни групи – тези два пъти гласувани приходи плюс 200 млн. лв. в бюджета на държавното обществено осигуряване по какъв начин да бъдат изразходвани. Нашето предложение е 70 лв. за пенсионерите чрез преизчисляване на пенсиите, което ДПС не подкрепя, плюс 50 лв., което сме предложили и сега ще гласувате, за месеците октомври, ноември и декември. Така хората ще имат една постоянна част увеличение на пенсията, която ще продължи и през следващата година. Това искам да се знае! Служебният кабинет го е предложил и ние го подкрепяме – преизчисление, което да е трайно,

защото досега не сте ги гласували. Жалко е, че нито Вие, нито госпожа Атанасова изобщо разбирате какво се гласува в тази зала. А що се отнася до майчинските, браво, колеги, че ги повишихме. Важно е за българските майки – те не са предмет на предизборна употреба нито за парламентарни, нито за президентски избори. Една кауза на българските майки, на работещите майки, на тези, които се осигуряват, стана факт.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Уважаема госпожо Манолова, извинявайте, ама аз останах с впечатление, че само Вие сте разбрала какво сме гласували в тази зала и никой друг тук не е в час.

Между другото, възползвахме се от предложението на ДПС в случая за 120 лв., защото ние това го разглеждаме като помощ в кризисен момент. Дори не знам защо то се предлага да влиза в бюджета на на държавното обществено осигуряване като добавка за пенсиите?! Защо не влиза чрез Закона за социално подпомагане?! И без това парите ще идват от трансфер от държавния бюджет. Ние внимаваме какво гласуваме и сме последователни в предложенията си и в гласуванията си. Няма да отстъпим от нашите предложения, ще видите.

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Гьоков, добре е, че поне един депутат внимава. (Шум и реплики.) Настина до този момент това, което се случи, е плюс 200 млн. лв. в приходната част на бюджета на ДОО. Това, което беше гласувано, е нашето предложение и на „Има такъв народ“ за минимална пенсия от 370 лв. Това, което предстои да се гласува, е предложението на ДПС плюс 120 лв. месечно до края на годината, но те не подкрепят актуализацията, която предлага служебният кабинет, която също предстои да се гласува и която ще увеличи пенсиите средно с 12,5%.

Предложението, което обобщава и защитава най-добре интереса на пенсионерите, е нашето предложение, защото ние предлагаме да се възприеме предложеното от служебния кабинет преизчисляване на всички с 12,5%; има минимална пенсия от 370 лв. и към тези 70 лв., които получават пенсионерите, предлагаме и предстои след малко да се гласува плюс 50 лв. до края на тази година. Защото нито ковид ще свърши на 1 януари, нито икономическата криза! Нека да защитим възрастните хора и да не го правим предизборно. (Шум и реплики.) Що се отнася до предложението за преизчисляване на пенсиите на база осигурителен доход 2018 г., естествено, че ще го подкрепим.

200 милиона, 200 милиона – 400 милиона, това ще можеш да разпределиш сега към 19,00 ч. вечерта. Ами, ако бяхте гласували против 200-те милиона на ДПС, против 200-те милиона на ГЕРБ, против 400-те милиона на правителството, сега какво щяхте да разпределяте?! И Вие гласувахте против тези неща?!

СВИЛЕНСКИ: Ние го гласувахме, госпожо Манолова, на първо и на второ гласуване и Вие изпуснахте това гласуване. СВИЛЕНСКИ: Член 1 утре сутринта – за трети път! За трети път! По Правилник закон се гласува два пъти и понеже стана това нещо с двете приемания, утре ще го правим трети път.

Госпожо Председателстващ, процедурата ми е към Вас, защото господин Свиленски не направи нищо като лично обяснение. По-скоро повтаряше: „Член първи, член първи!“ Господин Свиленски, чл. 1 в Конституцията вече го няма.

той Ви казва: кажете на кой от трите стола да седна. Вие излизате и му казвате: не ми задавай глупави въпроси, седни на трите стола! Ето това направихте!

Вчера беше денят на Съединението и бяхме в Пловдив – депутатите от Пловдив, пък и други народни представители. Имахме възможност много да разговаряме с хора по улицата. Нали нямате съмнения, сигурно и Вашите избиратели Ви питат: знаете ли как изглеждате отстрани?

Не, няма, за съжаление! Каза ми човек: мислехме, че общинският съвет е ниско ниво, ама като гледаме какво става в Народното събрание, ние сме класици. класици. Госпожо Председателстващ, всички заместник-председатели и към председателя Ива Митева се обръщам: колеги, нека да използваме оставащото време и ако може, да се опитаме малко да вдигнем реномето, което така безпощадно унищожавахме

днешната дискусия около бюджета едва ли мога да кажа нещо повече от това, което казаха господин Адемов, господин Кирил Ананиев, господин Йордан Цонев. Иска ми се да го погледна през моята конституционна перспектива и да кажа на служебния министър Василев, че всъщност наистина проблемът е в тази арогантност, с която служебното правителство реши да мисли визионерски и да мисли концептуално. много длъжностни лица през последните месеца излязоха извън своята длъжностна характеристика и това е фундаменталният проблем на българския политически живот през последните месеци. Изпитвам чисто човешко съжаление и разбирам, че младите хора искат да имат свои концепции и свои визии, но длъжностната им характеристика не го позволява. Поради това се стига дотам, може би, от една страна, че те, както сполучливо се изрази колегата Биков, решиха да видят могат ли да актуализират бюджета, без да са редовно правителство, без да имат мнозинство, което да ги подкрепя – ей така, понеже ние сме много готини, юпита сме, идваме от Запада, да видите как сега ще направим един много готин бюджет, който ще е визионерски отгоре на всичко, при пълното непознаване на елементарните конституционно правила в тази страна, пък и във всяка друга страна. Значи, след като нямаш мнозинство в парламента и не си го осигурил предварително, нямаш право да мечтаеш, имаш право да изпълняваш – ти си чиновник. Назначен чиновник! Ако някой иска да има визии, вероятно това може да бъде човекът, който има пряк мандат и ги е назначил тези хора, и това е президентът Радев, да дойде тук, в Народното събрание, ама, за съжаление и неговият мандат изтича, така че и той няма право да мисли визионерски. Замислих се за това, което каза господин Биков – че те са бръкнали с телта в контакта и в момента ги удря ток. Дали пък това не е умишлено, колеги – да се вкара актуализация на бюджета от абсурдно служебно правителство по абсурден начин в парламент, който не може да произведе мнозинство, за да може този ток да протече и през двете страни? Защото, знаете, че някой път, като бръкнеш с телта в контакта, може да удари теб, но може да изгори и главният бушон, а в момента главният бушон е Народното събрание – той гори! (Шум и реплики.) Не знам дали не го виждате?! Искам да завърша с това, да апелирам, защото трябва да има някакво решение, трябва да има някакъв изход от тази ситуация, в която да съхраним парламентаризма, защото в момента според мен главният бушон изгаря, да запазим известен респект на служебното правителство, на чиновниците в служебното правителство, защото те също имат право на това. Мисля си, господин Василев, че най-доброто, което Вие можете да направите, е с известно смирение към народното представителство и към Вашата задача, защото,

ни ще е по-бистър мозъкът. Междувременно, господин Министър, направете сметките какво може да мине, какво може да се случи, какво не може да се случи, имайки предвид всички предложения на народното представителство, с отговорност към страната, а не към собственото си его и към собствената си кариера.

аз съм съгласен с Вашето изказване с някои принципни различия и може би допълнения, които трябваше да направите. Вие цитирахте колегите Адемов и Цонев. Забравихте да цитирате още нещо на господин Адемов, който каза, че тази тази актуализация на бюджета и това, което правим, са антикризисни мерки, че предложението за трите месеца до края на годината са антикризисни мерки и че ние тук подкрепяме антикризисни мерки. Някой иска да говори за дългосрочни политики. Тези някои са тези, които провалиха това Народно събрание, и 45-ото народно събрание. Да, хората не искат временни мерки, те най-вероятно не искат и временни парламенти, но това е факт. Този парламент приключва. И въпросът, господин Каримански, който най-много Вас засяга, е кой всъщност провали 46-ото народно събрание, първия мандат? Кой? Кой в сряда излезе да говори тук не за политики – една сряда, сетете се. Една сряда не говориха за политики, за актуализация на пенсии, за увеличаване на доходи, за ръст на икономиката, а говориха за министерски кресла. Една сряда! И оттам нещо приключи 46-ия парламент, сега говорим за антикризисни мерки до края на годината. След това, бидейки в 47-мото народно събрание и създавайки вече стратегически дългосрочни политики, той ще ги изпълнява и ще ги задава. Това е принципът. Благодаря Друга реплика? Заповядайте, госпожо Капон. Господин Чолаков, така е. Добре е да намалим тона, но ние гласуваме. И този тюрлюгювеч, който днес се направи, може би утре ще имаме шанса да го подредим. И ние носим отговорността. Егото надали ще му трябва на министъра, защото той не се явява на избори. (Шум и реплики.) А да Ви кажа, всеки има право да мечтае. Съжалявам, ако при Вас само един човек мечтае, но разрешете на всеки един да мечтае.

Господин Чолаков, само две думи искам да кажа. Първата е, че това, което Министерството на финансите прави, е да осигури финансовия ресурс, а на Министерството на труда и социалната политика да реши този ресурс как да бъде използван при една евентуална актуализация. Второто нещо, което искам да Ви кажа, е, че това, което служебният кабинет предложи, не е приумица на служебния кабинет. Това е минало през Тристранка, с работодателските организации, със синдикатите – всички те са го подкрепили. Всички те са го подкрепили! Това е продължение на една политика от 2015 г., когато е прието, че увеличението на пенсиите ще става точно по този начин – чрез увеличение на коефициента. Всъщност колкото и да ми е мъчно, не мога да кажа, че има нещо визионерско, което ние сме предложили. Ние просто сме изпълнили политика, която е заложена от 2015 г., и сега имаме финансовия ресурс да я изпълним. Това е, което служебният кабинет е предложил. Нито някакви големи визионерски неща, нищо. Просто имаме парите да се погрижим за лекарите, за пенсионерите и за бизнеса в този тежък момент и това е философията на актуализацията.

да е готово за кризата, а вече на базата на това то да си заложи неговите политики и неговата визия. Повярвайте ми, аз имам визия за България и тя е много по-различна но тя не е заложена в тази актуализация на бюджета точно защото като служебно правителство ние

Ама знаех си, колеги, има визия човекът, има. Пожелаваме му да се яви на избори, да спечели, да седне тук в парламентарна група и да отстоява визията си. Просто като назначен чиновник, пак да кажа, не може. Колеги, мисля, че БСП върна мандата преди два часа. Парламентът свърши. Не знам дали си спомняте, в края на 45-ия парламент точно по същия истеричен начин приемахме Изборния кодекс,

Изборите минаха чудесно, имаме отворени теми, които Вие много добре ги знаете, пак няма да ги затворим, защото в момента вместо да решим проблемите на Изборния кодекс, ние отваряме нови проблеми с бюджета. Единственото утешително нещо, което мога да кажа в края на това мое изказване, колеги, господин Кирил Ананиев, одеве разговаряхме, обеща, че през месец януари ще подготви нова актуализация на бюджета, с която да се минимизират всички глупости, които днес и в следващите дни ще направим.

Виждам, че предизборното наддаване върви със страшна сила, виждам, че Ви се прави вече предизборна кампания, само че е хубаво да изчакаме още няколко дни. „Демократична България“ от самото начало, при първото разглеждане на този бюджет, казахме, че ще подкрепим предложението на служебното правителство, защото говорим за актуализация, която касае три месеца. Вие, господа народни представители от различни групи, се опитвате да правите реформи, които изискват много по-задълбочен дебат, опитвате се да вкарвате в тази актуализация на бюджета теми, които изобщо не са били засегнати, и аз искам да призова към разум. Нека да не правим щети, които да се чудим как да оправяме, нека все пак да проявим разум да подкрепим актуализацията, която касае довършването на тази календарна година и когато коментираме следващия бюджет, дай боже, в един стабилен парламент, може да говорим за реформа на пенсионното осигуряване, можем да говорим за ред други реформи. Аз съм сигурна, че когато разглеждаме държавния бюджет утре или вдругиден, дай боже, отсега си представям какви предложения ще има. в залата! ЦЕЦКА БАЧКОВА: Нека да проявим разум, защото българските пенсионери наистина очакват това, което им беше обещано, а именно тези 50 лв., на които те не можеха да разчитат дългосрочно и които наистина получаваха като подаяние и като еднократно решение. Нека все пак това, което им дължим, да го изпълним и да не влизаме в предизборни полемики, защото в момента наистина ставаме за смях, водейки предизборната си кампания тук и рискувайки да провалим актуализацията на бюджета. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Бачкова. Реплики? Заповядайте, господин Гаджев.

Съжалявам, че Вашето изказване е тотален контрапункт на изказването на господин Мартин Димитров. Не знам как сте се разбрали във Вашата парламентарна група, защото той говори, че трябва да мислим за постоянни мерки за пенсионна реформа това, което Вие казвате, че не трябва да правим в момента. Така че, да, добре дошли на позицията на ГЕРБ, че трябва да се приемат антикризисни мерки до края на годината и вече със следващо редовно правителство, или каквото и да има следващо правителство при следващ парламент, да провежда пенсионна реформа. Това говорим от началото на приемането на този законопроект, това е основната идея. Благодаря Ви, че най-накрая го разбрахте. А не, както примерно друг представител на Вашата парламентарна група каза, че сега е моментът да правим цялата пенсионна реформа и да я оправяме оттук за десетилетия напред. Впрочем само да попитам: а Вие как гласувахте бе триста

дори в нея, няма добра комуникация, както очакваха и голяма част от българските избиратели такава да има между партиите на промяната, протеста и така нататък. За съжаление, виждаме, че дори и при един бюджет тя не може да се случи. За съжаление, астронавтските мечти на някои хора минаха през реалността и не се осъществиха. Неприятно впечатление ми направи изказването Ви за петдесетте лева, които българските пенсионери получават от началото на годината благодарение на правителството на ГЕРБ и Вие ги приемате като подаяние. Не, не трябва да се отнасяме така с неуважение към българските пенсионери. Именно точно във времената на криза е важно да приемем в парламента и тази актуализация. Ако имаше нещо, с което ние бяхме съгласни, е да направим временната мярка, със 100 лв. да подкрепим българските пенсионери. Тук парламентът прие даже и малко повече, но най-много събра предложението на ГЕРБ – 100 лв. Така че аз не виждам защо Вие не го подкрепяте, ами отивате в диаметрално противоположна посока, при положение че отчасти заявявате подкрепата си към служебния кабинет, а се отъждествявате с това, че той не трябва да прави дългосрочни политики. това е и призивът на може би по-разумната част от парламентарно представените групи, които точно за това призоваваме. ГЕРБ-СДС цял ден, и от началото на внесения бюджет, това Ви говорим, така че, ако гласувате по съвест, явно каквато имате, ще ни подкрепите нас. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Трета реплика – заповядайте, господин Станев. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! на това да се опитаме да актуализираме най-важния закон в държавата, особено в тези сложни времена – икономически и пандемични, в които живеем, ние започнахме тук да използваме парламента, тази свята институция въобще за българската държава, като място за предизборна кампания. Репликата ми е към госпожа Бачкова. Вие не разбрахте нещо, а може би и цялата тази част от парламента не го разбра. Днес нямахме просто годеж, имахме началото, госпожо Бачкова, на една нова любовна политическа игра, с много стари корени. Обаче искам да кажа на ГЕРБ, на БСП и на ДПС, че в любовната игра, когато има много голям адреналин и силни емоции, обикновено

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Иванов, аз се учудвам, че не сте разбрали това, което исках да кажа. Ние говорим на абсолютно един език с господин Димитров и сме го казали още по време на първо четене на този закон. Ние подкрепяме предложението на служебното правителство – тези 50 лв., които Вие давахте, да, като подаяние, и не пожелахте да направите като постоянна част от пенсията, не пожелахте да направите постоянна мярка от това нещо. Ние подкрепяме предложението на служебното правителство тези 50 лв. да бъдат получавани от пенсионерите в размера на пенсиите им. Ние сме против да продължите да залъгвате пенсионерите с месечни подаяния, на които те да не знаят колко дълго да разчитат. Това обаче далеч не е истинската пенсионна реформа, и го казахме още първия път. Пенсионната реформа трябва да бъде много по дълбока и тя изисква време. Затова на първия етап подкрепяме предложението на служебното правителство за актуализация на пенсиите, така че тези 50 лв. да бъдат получавани със сигурност от пенсионерите, а не като подаяние. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Бачкова. Заповядайте за процедура. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри! Уважаеми колеги, от около час и половина вече почти не говорим по същество, по параграфа, който обсъждаме. Говорихме за любов, говорихме за космонавтика, говорихме за електротехника, говорихме за какво ли не, но вече не говорим по същество за нещата. Мисля, че всичко се чу от всички парламентарни групи в началото, когато обсъждахме въпросния параграф. Само на господин Станев ще отворя една скоба, тъй като говори за различен тип любов. Аз си спомням тук, когато искахте бързата процедура за смяна на шефа на БНБ, когато Вашата бърза любов с ДПС се опитаха да го направят, но не успяха и оттогава ми се струва, че ходите с малко разширена походка. (Смях, все пак да се върна по темата. Госпожо Председател, правя процедурно предложение да прекратим дебатите по въпросния параграф, да вървим натам, а съм сигурен, че ще имаме възможност до края на приемането на бюджета да си говорим и за други неща, които вълнуват примерно господин Станев. И още едно изречение, госпожо Председател. Хората извън тази сграда не ги интересува по какъв начин ще им се вдигнат доходите – интересуват се да им се вдигнат доходите. И в момента има много пенсионери, които съм сигурен, че тръпнат пред телевизорите и се чудят дали ще поемат тези 120 лв. до края на годината? А пък след това да се надяваме, че ще има достатъчно политическа воля наистина техните доходи да станат нормални. Благодаря и моля процедурата да бъде подложена на гласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Заповядайте, господин Йорданов. Обратна процедура ли правите?

Господин Гаджев, обратна процедура искахте да направите? (Реплики.) Да, вече трябва да слагаме червени точки.

Има записани за изказване Рамадан Аталай и Десислава Атанасова. Ако искате, ще подложа процедурата на гласуване за прекратяване на дебата след изказванията на господин Рамадан Аталай и Десислава Атанасова. Моля, режим на гласуване за прекратяване на дебата след изказванията на господин Аталай и Десислава Атанасова.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, исках още преди известно време да взема думата. Когато чух, че става въпрос за кабел и за включване в контакт, тъй като се занимавам с енергетика, реших да взема думата и да Ви кажа, че хората, които се занимават с енергетика, са много по-сериозни от Вас, които се занимавате днес с повишаване на пенсиите и приемане на бюджета на ДОО. Уважаеми колеги, от дълго време съм в този парламент. Не съм си позволявал да взема думата по теми, по които не съм участвал, поне най-малко в обсъжданията в комисиите. Но днес на цялото българско общество стана ясно следното и ще кажа няколко истини за „Да, България“, „Не, България“ и онези, които четат, но не разбират какво са чели. Господин Димитров днес излиза на тази трибуна и обяснява как и по какъв начин ние не правим политика и няма да актуализираме бюджета, а само ще дадем по 120 лв. на пенсионерите за последните три месеца. Всъщност това, което обясняват специалистите – господин Адемов и всички други, които се занимават с тази материя. Господин Димитров не можа да разбере, че приемаме кризисен бюджет, а още повече пък и министърът много трудно влезе в час. Но въпреки всичко, приемайки кризисния бюджет, ние Ви казваме: гласувайте за 120 лв. за последните три месеца, нашите пенсионери да си получават онези средства, които са необходими, защото следващото, което ще гласувате, е преизчисляване на пенсиите, което също сте гласували в чл. 1. А Вие и това не сте го разбрали! Уважаеми колеги, не само госпожа Мая Манолова, преди това имаше една голяма група от тъй наречени националисти, искаха всеки ден да повишават пенсиите на хората. Ние предложихме още тогава 600 лв. да бъдат пенсиите на хората. Ако бяхте ги приели, днес нещата щяха да бъдат съвсем други. Та, колеги, да се върнем в залата. Онези, които зад паравана говореха дълги години по телевизията, днес да остроумничат кой колко повече глупости ще може да изрече, да знаете: ние още повече можем да кажем. Може ли? Разбира се. Може ли да се идва със скъсани дънки в парламента? Може, обаче не бива! Може ли човек, който си е метнал сакото на рамото, като че ли току-що е захвърлил гегата, да назидава журналисти и народни представители? (Оживление и смях.) Може ли да се печелят избори с плакати без физиономии и впоследствие тук да правите физиономии? Може, разбира се. (Ръкопляскания тази зала е много сериозно място. Днес решаваме съдбините на много пенсионери, които от дълго време очакват да получават онова, за което са работили. БСП едно време им заличиха пенсиите, впоследствие демокрацията начело с Мартин Димитров и ред други, които не можаха да стабилизират пенсионната система, а Вие, които се опитвате да дойдете на пиедестала и си правите шеги с „Движението за права и свободи“, ако искате да минете през тази партия, а директно оттук ще Ви обявя: „Нямам „500К.“ Заповядайте, елате в ДПС. Но за да сме сериозни, дайте да гласуваме следващия параграф. Там да затвърдим 120 лв. да получават нашите пенсионери. Дайте да гласуваме така, както е написано и преизчисляването на пенсиите, което ще влезе в сила от 1 януари, господин Мартин Димитров. Госпожа Бачкова, която беше, тя по разбрала нещата, отколкото ти, Мартине. След като гласуваме този параграф, да преминем да приключим със Закона за ДОО. Ако има някакви несъответствия, ще Ви помоля утре сутринта пак да дойдете тук всички, които сме от опозиция, за да може да приемем един работещ закон.

Госпожо Председател, господин Министър! Господин Аталай, първо, благодаря, че правилно ми произнасяте името, което е добро начало за разговор. Но знаете ли, задавам си следния въпрос. Вие казвате: няма пари за трайно преизчисляване на пенсиите, има пари само за антикризисна мярка. Добре де, а защо за студен резерв с години има пари, а няма пари за трайно решаване на проблема с пенсиите? Защо за това има пари, а за трайно покачване на пенсиите няма пари?! Защо има 8,7 милиарда за ин хаус поръчки, а за трайно преизчисляване на пенсиите няма пари?! Защо бе, господин Аталай?

Това можехме да направим. Ама не го направихме и казахме, че искаме трайно решение. Искаме преизчисляване и затова подкрепихме предложението на служебния кабинет, за да могат хората трайно да получават по-високи доходи. Ей това не сте разбрали! Но хората знаят следното нещо: българските пенсионери знаят, че политиците обичат да им дават за два-три месеца пари, за да могат да ги спрат. Като минат изборите, да спрат парите, което е най-порочната практика. Затова сега и днес, колеги, ние имаме шанса за трайно решение и трайното решение е справедливото решение. Другото, за съжаление, са дребни сметки, от които няма смисъл. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Ви слушах много внимателно, но чух от Вас едно изречение: БСП заличава пенсиите. Не знам какво имате предвид. Мисля, че сте били достатъчно дълго време в този парламент, включително и през 2007 г., когато с мандата на ДПС управляваше Тройната коалиция, която единствена се осмели да актуализира пенсиите, като ги преизчисли със средноосигурителния доход за 2007 г.

На мен ми е трудно да си представя как биха живели те с едно такова преизчисляване. БСП е последователна в политиките си спрямо пенсионерите и никой няма право да неглижира това нещо, защото хората отвън виждат, че сме, пак казвам, последователни и хора, които предлагат решения в пенсионната система. Ако не сте уверени, след малко ще дойдат Преходните и заключителните разпоредби по Закона, когато ще чуете нашето предложение отново. То е адекватно на ситуацията, то не изключва предложението на служебното правителство и е решение за много голяма част от пенсионерите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря трета реплика няма да има, но въпреки всичко и първата не беше достатъчно ясна. Колегата от БСП го уважавам като експерт в социалната сфера, защото той помни от 2007 г. насам, а аз помня още малко по назад, така че за това не искам да влизам в спор как и по какъв начин бяха заличени пенсиите. Но за трайното решение – това, което господин Мартин Димитров иска, да чуят всички пенсионери: трайното решение днес решава по 64 лв. до края на годината да даде на всеки пенсионер. Средно по 64 лв. Нашето предложение е по 120 лв. Уважаеми пенсионери, подкрепете господин Мартин Димитров. (Смях и ръкопляскания от ДПС.) Следващото нещо, което е – за пореден път разбрах, че господин Димитров, и от студен резерв не разбираш. Не стига, че беше председател на Енергийната комисия четири години и не можа да разбереш какво е енергетика, сега да ти кажа за студения резерв. Това е по европейска директива, която казва, че или трябва да имаме 20% от инсталираните базови мощности за студен резерв – така беше Законът, или 1200 мегавата. Ако е тук госпожа Петкова, тя носи вина, защото от 1200 мегавата намали на 600 мегавата студения резерв, носейки отговорност на собствена глава. Затова става въпрос – за студения резерв, за сигурността на системата. Не е за Вашата сигурност, не е за това, което Вие през цялото време си говорите. Ако отидете до ТЕЦ „Варна“, ще видите как и по какъв начин има едно ново предприятие – инвестирано, иновирано, но с частни средства, а не Вашата защита за онези американски централи, на които още българската общност плаща по 700 милиона всяка година за емисиите им – договорите, които ги подписахте. А онова, което ние ДПС предложихме декември месец, беше да се прекратят с преговори и разговори, да не се платят тези милиард и 600 милиона на американските централи. А тези 26 милиона, които ги даваха за студен резерв, в сравнение с милиард и 500 милиона онези, които се плащат, да Ви кажа, че днес пенсионерите не само тези 64 лв., не само тези 120 лв., които ние в момента предлагаме, щяха да взимат още по 120 лв. отгоре,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, това е предложението, което

Преминаваме към гласуване на предложението на Мустафа Карадайъ и група народни представители неподкрепено от Комисията. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на Десислава Атанасова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.

Преминаваме към гласуване на текста на вносителя, като в текста преди т. 1 думите „и допълнение“ се заличават, само само че няма да се заличат заради предложението на Мустафа Карадайъ – така че текст на вносител, заедно с приетото предложение. Гласували

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението: „Заключителни разпоредби“.

се правят следните изменения и допълнения: „В ал. 1, изречение 1 накрая се поставя запетая и се добавя „но не по-малък от размера на минималната месечна работна заплата, установена за страната“. Останалите точки се преномерират съответно.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:

от 1 октомври 2021 г., като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2018 г., след което размерът на пенсията се определя при условията и по реда на чл. 70, 75 и 79. (2) Преизчисляването на пенсиите по ал. 1 се извършва, ако това е по-благоприятно за лицето.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители: § 12 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Деляна Пешева и група народни представители. Комисията Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12: „§ 12. В Кодекса за социално осигуряване

„(1) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи с процент: 1. 1,35 за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане; 2. 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж – за осигурителния стаж, представляващ разлика между общия осигурителен стаж, зачетен на лицето, и стажа по т. 1.“

4. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 7е: „7е. (1) Отпуснатите с начална дата до 30 септември 2021 г. включително пенсии се преизчисляват от 1 октомври 2021 г. с процент 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 30 септември 2021 г. включително, се преизчисляват от 1 октомври 2021 г. със съответния коефициент по чл. 79, ал. 1. ал. 1. (2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането ѝ до 30 септември 2021 г. включително. (3) Преизчисляването на пенсиите по ал. 1 се извършва, ако това е по-благоприятно за лицето.“ Предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители: Създава се нов §....

максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките се определя на 910 лв. от 1 януари до 30 юни 2019 г., а от 1 юли 2019 г., както и от 1 юли на всяка следваща календарна година – на 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.“ Комисията не подкрепя предложението.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Искам да направя редакционно предложение във връзка с целия дебат, който водихме и във връзка с това, което казахме по време на дебата, че антикризисната мярка не е дългосрочното преизчисляване на пенсиите и промяната на коефициента, а това е мярка, която трябва да бъде направена, категорично трябва да бъде направена и не от месец септември, и не от служебен кабинет, нито от парламент, който няма мнозинство. В тази връзка ние предлагаме

Мисля, че сме последователни. И така ще имаме възможност след това корекцията на приходната част да бъде изпълнима. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Заместник-министър, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Аз разбирам напълно, че всички са уморени и след такова дълго заседание очаквате да приключваме, ама, за съжаление, няма да стане така. Тук в Преходните и заключителните разпоредби с § 12 с промяна на Кодекса за социално осигуряване се коментира и предложението на служебния кабинет и нашето предложение – индексацията, преизчисляването на пенсиите, което няма как да бъде подминато без дебат или поне да обясним за какво става въпрос. Изключително са важни политиките по осъвременяване на пенсиите. Явно прилаганите до момента не дават резултати. Затова БСП апелира за друг подход, друга логика, друга последователност, устойчивост и, разбира се, доверие в пенсионноосигурителния модел. Нов подход, при който не се нарушава основният принцип пенсиите да се отпущат и изплащат според осигурителния принос. В пълно съответствие с това е нашето алтернативно предложение, то не е алтернативно, а нашето предложение за преизчисляване на пенсиите. То се свежда до това пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2017 г. да

И преизчисляването на пенсиите се извършва само, ако то е по-благоприятно за лицето. Кратко, точно и ясно: преизчисляване на всички пенсии, отпуснати до края на 2017 г. Необходима сума: 188 млн. лв. месечно. месечно. Тук, без да въвеждаме в заблуждение когото и да било, аз твърдя, че подходът за преизчисляване и осъвременяване на пенсиите, което предлага служебното правителство, също е Те предлагат преизчисляването да стане на базата на промяна на тежестта на коефициента на една осигурителна година, като се замени от 1,2 на 1,35 – също адекватно предложение. Сега искам да Ви кажа, че и двете предложения имат своите недостатъци и своите предимства. Предимството на нашето предложение е в това, че отпуснатите преди 2008 г. пенсии получават едно

Аз не се наемам да кажа колко са тези хора. Тук и господин министърът цитира някакви цифри, и Мартин Димитров цитира някакви цифри, аз не мога да ги потвърдя. При предложението на правителството обаче за увеличаване тежестта на коефициента на 1,35 има съществен недостатък, защото то лишава по-рано отпуснатите пенсии във времето от едно значително увеличение. Това се дължи на това, че те са се пенсионирали при други условия. Например отпуснатите преди 2000 г. са се пенсионирали при изискуем стаж 25 години. години. Ако си спомняте, хората ги пенсионирахме принудително, защото имаше императивен текст в Кодекса на труда, който ги караше да напуснат работа. Така тяхната тежест ще бъде изчислявана върху 25 години, а новите пенсионери – върху 35 години, защото вече натам отиват пенсиите. Това още повече ще отваря ножицата между старите и новите пенсии, което е недопустимо. За мен най-доброто предложение в случая е да се приложат и двете мерки едновременно. Затова нашето предложение не изключва по никакъв начин предложението на служебния кабинет. Аз бих Ви призовал да да подкрепим и двете. Ние парите за нашата част от преизчисляването сме казали откъде ще дойдат – чрез трансфер от държавния бюджет. А за това дали ще има средства за едновременното прилагане на двете, което е най-справедливо, отново поставям, и е стабилно и трайно във времето решение на въпросите за адекватността на пенсиите, ще каже министърът на финансите. Аз твърдя, че този подход с пенсиите, който ни въведе в заблуждение сега, в момента, и БСП се възползва от това, защото ние разглеждаме тези 120 лв., които гласувахме в момента, като подпомагане на пенсионерите във време на криза. На мен не ми е ясно защо ГЕРБ през

подпомагане във време на криза, да, окей – ето и ние го разглеждаме като такова, затова подхождаме към актуализирането на пенсиите по този начин, като предлагаме това преизчисление спрямо средноосигурителния доход за 2018 г.

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри!

когато всички ние в тази зала, тогава бяхме отново същите партии, между другото, подкрепихме на първо гласуване този законопроект, по този начин да бъдат преизчислявани пенсиите на българските пенсионери спрямо осигурителния доход от 2018 г. Това, което предлага правителството, е добро, ние го подкрепяме – ще гласуваме за, но не е достатъчно. Това, което трябва да бъде направено, това, което трябва да възстанови справедливостта в пенсионната система, е пенсиите на българските пенсионери да бъдат преизчислени спрямо осигурителния доход от 2018 г.

пак преди избори, между другото, тъй като пак престояха избори – всички заявихте, че подкрепяте Законопроекта и не Ви стига времето между първо и второ гласуване, трябваше да има комисия. Да, тогава нямаше комисия по социална политика, сега има комисия, законът е гледан на първо, на второ гласуване, всеки осъзнато може да подкрепи или да не подкрепи. Но нека да бъдем честни спрямо нашите по-възрастни родители и да постъпим така, както постъпихте тогава – подкрепихте на първо гласуване. Моля Ви сега да го подкрепите и на второ гласуване, за да може справедливостта, която очакват българските пенсионери – преизчисляване на пенсиите на базата на осигурителен доход от 2018 г., да стане факт и веднъж завинаги да сложим край на този спор, защото иначе след 2 – 3 месеца отново ще се наддават 50 лв., 100 лв. минимална, максимална. Когато има елементът с коефициента повишен, когато има преизчислени пенсии, вече оттук нататък всяко правителство, което и да е то, ще знае какви пенсии ще трябва да изплаща на българските пенсионери, а и най-важното е, че те самите ще знаят какви пенсии да очакват от който и да е управляващ, без да спекулира с тяхното състояние. Така че още веднъж апелът ми, уважаеми колеги, към Вас е да подкрепите предложението на парламентарната група на БСП

Предложението касае втората година на майчинството (шум и реплики), включително да се плаща и за осиновителите. Това е текстът, погледнете го в КСО 650 лв. майчинство през втората година, включително и за осиновителите. Това е текстът. Не е някакво друго предложение. Вече го гласувахме по-напред, тук просто става ясно, че се прилага за втората година на майчинството и за хората, които са осиновили деца също така.

Прегласуване е процедурата. Гласували 162 народни представители: за 65, против 36, въздържали се 61. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на предложението на Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували

представител Десислава Атанасова и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Преминаваме към предложението, направено от Йордан Цонев, като навсякъде в текста „1 октомври 2021 г.“ се заменя с „1 януари 2022 г.“ Моля, режим на гласуване.

неподкрепено от Комисията. Гласували 215 народни представители: за 74, против 133, въздържали се 8. Предложението не е прието. Преминаваме към последния параграф. Господин Каримански, заповядайте.